pišu istoriju Srbije koja govori o tome da se Srbija menja, i to menja se po sistemu koji je karakteristika za visokorazvijene države koje svoju ekonomiju zasnivaju na tzv. zelenoj agendi, odnosno na održivom razvoju, što znači da mora da se uspostavi jedan balans između ekonomije, ekologije i socijalnih da postanemo jedno razvijenije društvo u tom pogledu, bez obzira da li smo članice EU ili ne, zato što je dobro to za nas, zato što je dobro za našu ekonomiju i zato što je to u interesu budućnosti naše dece.Projekat daljinskog grejanja grada Kragujevca je prvi projekat koji u Srbiji praktično uvodi zamenu prelaska sistema grejanja sa uglja na gas, odnosno sa tzv. neobnovljivih na prirodne resurse, kojima u stvari daje mogućnost da svi građani koji žive u velikom gradu mogu da se prikače na daljinsko grejanje i da u stvari koriste energente koji daju najmanju emisiju zračenja, koji daju najmanje štetne posledice po zaštitu životne sredine.Ono što je ovim predlogom sporazuma, odnosno povlačenja kredita i Sporazuma između Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj koji je sklopljen i potpisan 2. jula ove godine pokazuje da osim zamene kotla koji će se desiti dolazimo do jednog od najvećih projekata čišćenja pepelišta, jer smo imali prilike na Odboru da čujemo da je neki proračun da 40.000 tona pepela u stvari treba da se sanira ovim projektom, što u stvari pokazuje kolika je u stvari šteta koju mi kao ljudi nanosimo životnoj sredini kada koristimo energente koji su neobnovljivog tipa, ali koji jednostavno su stvar naše svakodnevice, i ne samo u Srbiji, nego i u zemljama u okruženju, pa čak i onim razvijenim državama.Te priče koje mi imamo prilike da čujemo, da treba zatvoriti sve termoelektrane, je neki dugoročan cilj koji postavlja ne samo Evropa i razvija energetska tranzicija, već i sve države koje žele da postanu članice EU u stvari pokazuje da najrazvijenije ekonomije EU, kao što je Nemačka, grade termoelektrane. Prema tome, jedan energetski balans o trošenju energenata svaka država treba shodno svojim mogućnostima da donese. To je ono što je jedna razvijenija ekonomija, kao što je Nemačka, odavno počela, taj svoj put, i zato ona i svoju ekonomiju, koju zasniva na visokim stopama rasta i koju zasniva na tome da treba da koristi što više obnovljivih izvora energije i sebi postavlja visoke ciljeve da li je to 30%, 50%, 70% do 2050. godine.Srbija je negde sebi postavila kao ciljeve 27%, ali ono što je bitno je u stvari ta emisija štetnih čestica u našu životnu sredinu, jer ne ide samo u vazduh, jer jednostavno kad padaju, onda padaju zemljište, pokazuje u stvari da Srbija ovim putem kojim je krenula, velikim koracima kada je u pitanju sprovođenje visokih ekoloških standarda u svoju privredu, u stvari želi da postigne zaista održivu proizvodnju, shodno onim pravilima kako to rade sve razvijene države sveta. Naravno, neko kao država koja je ratifikovala konvenciju koja se odnosi i na ciljeve održivog razvoja, koju su promovisale UN i skladu sa Pariskim sporazumom 2015. godine u Parizu i time u stvari je pokazala da interes svakog građanina u našoj državi mora biti ispoštovan.Recimo, sada će Kragujevac imati prilike zaista da živi u gradu u kome ti standardi će podići rapidno tu lestvicu, jer plan je u stvari da ovim sporazumom izvođači koji treba da realizuju ovaj projekat treba da budu uvedeni krajem avgusta meseca, da treba da se zaista završi jako veliki posao ovim sporazumom, da je plan da dočekamo sledeću grejnu sezonu sa novim kotlom, sa korišćenjem prirodnog gasa i da se izvrši čišćenje pepelišta u periodu od 2022. od 2022. godine, pre svega izradom studije koja treba da bude završena u maju mesecu, do druge polovine 2022. 2022. godine. Čišćenje pepelišta uopšte nije jednostavan posao. Naravno, postoje i određene tehnologije koje treba da pomognu to pepelište bude sanirano na način koji će možda stvoriti neku novu upotrebnu vrednost, biti ugrađeno u neke, recimo, izgradnje puteva, kao određena vrsta ugradnog materijala, samim tim dobiti smanjenje troškova kada je u pitanju uopšte povlačenje kredita za putnu infrastrukturu.Znači, da zaista ono što mi ovde želimo da kažemo građanima Srbije, da je Srbija dostigla pre svega finansijski mogućnosti da povlači ovako razvijene projekti koji su zasnovani ne samo na realnim investicijama, već na znanju i na inovacijama i to je ono što mislim da je od velikog značaja za sve nas, a pre svega i za one mlade ljude koji jednostavno danas ulaze u realizaciju ovako modernih projekata, sa završenim fakultetima određenih struka, koji zaista imaju čemu da se nadaju u budućnosti i da se pohvale da na ovakvim strateškim projektima koje Srbija sada ima učestvuju i jednostavno ulazi u njihove biografije kao neko ko je menjao Srbiju u svom pozitivnom smeru.Kada govorimo o sporazumima i predlozima zakona o potvrđivanju odluka Mešovitog komiteta države EFTA-e i Republike Srbije koja se odnosi na Sporazum o slobodnoj trgovini, u vezi definicije pojma „proizvoda sa poreklom“ i metodama administrativne saradnje, znači, mi ovde govorimo o tome da mi svoje proizvode jednostavno treba da potenciramo i da definišemo tačno koje imaju svoje poreklo, ali da time u stvari dobijemo jednu konkurentnu prednost za naše proizvode koji će ići na ta tržišta i to je ono što u stvari za nas predstavlja mogućnost da napravimo veći izvoz i da imamo veće prihode u budžet Republike Srbije. Kao takav model promene samih protokola, mi u stvari treba da stvorimo te finansijske benefite koji su od velikog značaja za nas.Što se tiče Predloga zakona o potvrđivanju sporazuma koji se odnosi na poljoprivredne proizvode Srbije i Islanda i Srbije i Švajcarske, imali smo prilike dosta toga da čujemo koje su prednosti od gospodina Marijana Rističevića i gospodina i gospodina Milije Miletića. Gospodin Rističević je, kao ovlašćeni predstavnik naše poslaničke grupe, dao onu konciznu, realnu analizu koje su to koristi samih poljoprivrednih proizvođača od ovoga što mi ovde radimo u Skupštini Srbije i kada donosimo i usvajamo ovakve protokole.U vezi sa tim, ono što imamo kao potvrđivanje izmena i dopuna određenih carinskih konvencija vezano za TRS, to je ono što govori o samom prevozu, o transportu ne samo poljoprivrednih proizvoda, već uopšte proizvoda, prema principima koje konvencije koje još važe od 1975. godine, ali naš cilj je da u stvari sa našom robom treba za što kraće vreme da jednostavno dostignu krajnje destinacije, pogotovo kada su zemlje EU u pitanju i sa onim što smo imali kada su u pitanju poljoprivredni proizvodi, mi onda jednostavno na onoj lestvici kada je u pitanju konkurentnost naših proizvoda, ako zauzimamo zauzimamo neko npr. 50. mesto, kada skočimo na 30. ili 20. u stvari pokazujemo koliko smo sposobniji od drugih država u regionu, i onih koje su članice EU i onih koje to nisu, da jednostavno osvajamo tržišta i samim tim imamo bolje makroekonomske

u sledećoj godini plate koje će 2022. godine dostići 600 evra, prosečna plata u Srbiji govori o tome da je to gotovo dvostruko više nego 2012. godine kada su vodili ovu državu oni koji su napadali i Aleksandra Vučića u ono vreme kada je sprovodio teške ekonomske reforme i fiskalnu konsolidaciju.Ali, napadaju ga sa istim žarom i danas kada su ti ekonomski rezultati mnogo bolji i kada priznanje za ono što smo onda radili i ovo sada kada je u pitanju i priliv stranih direktnih investicija u vreme korone i posle korone, u stvari govori o tome da oni oni koji napadaju i ovu državnu politiku nemaju svoju politiku i zbog toga u svojoj nesposobnosti da pokažu da Srbija može da ide napred, da bude i bolja od ovih rezultata jednostavno nemaju političku viziju kako to Srbija treba da ide napred.Zbog toga je onda mnogo lakše napadati, i samog Aleksandra Vučića, njegovu porodicu i njegove saradnike i misleći da će time postići neke procente i poverenje građana, u stvari iz izbora u izbore mi vidimo da građani imaju odgovornost i prema sebi, svojim porodicama, svojoj deci, svojoj budućnosti i ne daju podršku takvim politikama i takvim pojedincima.Ono što želim da kažem da je obim stranih direktnih investicija za prvih pet meseci 1,7 milijardi evra, što pokazuje da ćemo ovu godinu završiti sa preko 3,5 milijardi evra stranih direktnih investicija, da rast koji je projektovan budžetom, a podsetiću vas da su nam u decembru mesecu govorili da nema šanse da postignemo rast od 6% sada gotovo govorimo o izvesnoj cifri od 6% BDP-a, pa čak i nešto većem, da je za prvih pet meseci javni dug iznosio 28,07 milijardi dinara, što je 55,6% BDP-a,

da ono što je deficit republičkog budžeta iznosio za prvih pet meseci 99,8 milijardi dinara pokazuje da da ćemo zaista ispoštovati ovaj deficit od 3% ukoliko ne dođe do određenih većih poremećaja na tržištu koje mi imamo sa najavama raznoraznih, takozvanih opozicionih stručnjaka koji nam govore o tome kako ne vodimo odgovornu finansijsku i ekonomsku politiku ove države.Oni ne shvataju da ove naše rezultate prate sve međunarodne finansijske institucije i upravo svakim danom prateći naše rezultate govore o tome da mi i jesmo bili prošle godine i ove godine ekonomski gigant kad su u pitanju rezultati, da njima i dan danas nije jasno kako smo zaista postigli te dobre rezultate zato što poštujemo ono što sve napišemo i onda i kada ne veruju te neverne tome da ćemo zaista nešto uraditi kad je u pitanju konsolidacija javnih finansija i kad je u pitanju podrška i privatnom i javnom sektoru, kada rešavamo probleme, zaista to i uradimo.Na kraju, dobijemo zaista to što su brojke, što je u stvari rezultat i politike Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke i zajedno sa koalicionim partnerima koji su videli u nama, zaista pouzdanog partnera za buduću politiku politiku kada govorimo i izlazak pred građane da smo skloni tome da ocene da li smo dobro radili svoj posao ili ne kada je u pitanju sama ekonomija Republike Srbije.Imaće prilike građani dogodine u svom regularnom roku, kada budu bili raspisani izbori, i kada govorimo o predsedničkim i kada govorimo o Gradu Beogradu, da se izjasne o tome da li jednostavno podržavaju politiku odgovornosti, da li podržavaju politiku ekonomskog rasta i razvoja, inovacija, bitke za bolju Srbiju, bitke za održivi razvoj Srbije, za borbu koja se odnosi i na očuvanje svih standarda kada su u pitanju zaštita životne sredine, borba za nacionalne interese kada je u pitanju i Zelena agenda.Imaće prilike da se izjasne o tome da li podržavaju ovu politiku ili će dati podršku nekim neodgovornim političarima koji su samo pričali, ništa nisu radili, a sasvim suprotno kada je bio u pitanju budžet Republike Srbije brinuli o njemu na način tako što su prelivali novac iz budžeta građana Srbije u svoje lične džepove, na svoje lične račune i o tome na kraju krajeva će doneti odluke i neke međunarodne institucije koje će dati dokaze za sve ono što smo govorili do sada i što govorimo u tome, u danu za glasanje, podržaćemo predloge ovih zakona i sporazuma koji daju podršku ovakvim novim trendovima kada je u pitanju zaštita životne sredine, projektima daljinskog grejanja, ne samo grada Kragujevca, već i drugih gradova i daćemo podršku saradnji koja će dati podršku poljoprivredi i sve u cilju održive ekonomije Republike Srbije.Hvala. Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, poštovana ministarka sa saradnicom, poštovane koleginice narodne poslanice i kolege narodni poslanici, svakako da ovaj set zakona koji se danas nalazi pred nama je pre svega od velike koristi interesa građana naše zemlje i naravno da ćemo u danu za glasanje podržati ove predloge zakona.Smatram da sve ono što smo bili u prilici da čujemo tokom jučerašnje rasprave, ali isto tako i danas, jasno govori koliko je politika Vlada Srbije opredeljena rešavanju svakog problema sa kojim se naši građani suočavaju, ali isto tako pokazuje da neki problemi koji nisu bili rešavani, nažalost decenijama unazad konačno se sada rešavaju.Davno smo bili u prilici da čujemo kako se sa rešavanjem jednog problema na listi prioriteta nekih zahteva kod građana pomeraju neki drugi problemi i oni dolaze na prvom mestu.Danas smo u prilici da vidimo to u praksi činjenicu da danas nemate proteste, nemate demonstracije i nemate nastupe bilo koga, a da je to motivisano time što ljudi danas nemaju posao, nemaju radno mesto ili nemaju adekvatne plate.Danas ljudi u Srbiji koji predstavljaju bivši režim pokušavaju da pridobiju neke glasove ili izazovu nezadovoljstvo kod građana igrajući na temu ekologije.To vam je jasan pokazatelj koliko je naša zemlja uspela da napreduje u ekonomskom smislu i koliko se besmisao politike predstavnika bivšeg režima i predstavnika DS, stare DS oličenih u Draganu Đilasu, Vuku Jeremiću, Borisu Tadiću, sada pretvorila u nekakvo pomodarstvo.Valjda su videli da je tema ekologije nešto što je aktuelno svuda u Evropi, pa i u svetu i sada pokušavaju jeftinim spinovima i najčešće izmišljenim aferama da lažnom brigom za ekologiju pokušaju sebi da prikupe neki glas više ili da na sebe skrenu pažnju iz tog ugla.Na taj način žele da zamaskiraju sva svoja nedela koja su počinili dok su bili na vlasti, ali isto tako da sa polja ekonomije koje im definitivno ne ide u korist politiku vode na polju za koje misle da je njima dobro i da je na njihovoj strani.Međutim, kada uzmete u obzir da se na polju ekologije ili zaštite životne sredine do 2014. godine apsolutno ništa nije radilo svakom čoveku u našoj zemlji jasno je i da je to samo jedna pusta demagogija.Mi smo bili u prilici da u prethodnom periodu prisustvujemo raznoraznim performansima, da gledamo i posmatramo, ali isto tako i da čitamo raznorazne izjave koje se svode na to da bi danas oni uradili sve bolje nego aktuelna vlast i da bukvalno za svaku situaciju ili za svaki problem u našoj zemlji je kriv jedino i isključivo Aleksandar Vučić.Ta politika i ta demagogija i ta retorika je pročitana od strane građana i ne nailazi na odziv kakav su oni želeli i zato je nervoza u redovima predstavnika jednog dela opozicije sve veća iz dana u dan.Ispratio sam i ovih dana pisanje u pojedinim medijima pod njihovom direktnom kontrolom, kao i na televizijama, vidim da je problem i ovaj set zakona koji se danas nalazi pred nama. Najoštriji su kritičari. Vidim iz njihovog ugla tu ništa nije dobro, da ništa ne valja, ali ono što je simptomatično - i danas nismo čuli ni jedan jedini argument zašto to nije dobro ili šta bi oni to bolje uradili danas ili nešto novo u odnosu na period kada su oni bili na vlasti.Simptomatično je i to što u nedostatku bilo kakvih rezultata ili podrške građana, poslednjih dana se pojavljuje nekakva istraživanja koja po svoj prilici sprovodi Dragan Đilas. Po tim istraživanjima, ako bi izbori bili u nedelju, ispade da bi Dragan Đilas ubedljivo pobedio na tim izborima.Ono što se postavlja kao pitanje koje građani postavljaju, najrealnije pitanje, jeste ko je ta istraživanja naučio i sprovodio, ali isto tako šta onda to sprečava i njega i Vuka Jeremića i Borisa Tadića da već danas izađu pred svoje glasače i pred građane Srbije, koji će njih podržati kako oni kažu, i svima nama daju reč da će izaći na te izbore?Dakle, opet se ponavlja situacija gde oni računaju da imaju nekakvu podršku ili šansu, oni će izaći na izbore, a tamo gde misle da će doživeti ubedljivi poraz neće izaći, pa tako dolazite u paradoksalnu situaciju da njima odgovaraju uslovi kada su u pitanju izbori za grad Beograd, ali da neće izaći na izbore koji se tiču parlamenta ili parlamentarnih izbora, koji se takođe očekuju naredne godine.Zdravom godine.Zdravom razumu to niko ne može da objasni iz prostog razloga šta se to menja kada je glasanje isto, samo što će građani u Beogradu imati glasački listić više i tu vidite sav besmisao te politike. Međutim, ono što je veći problem jeste činjenica da se svaki ministar u Vladi od 2014. godine suočio sa ogromnim problemima kada je preuzeo to ministarstvo. Ne postoji sfera našeg života koja nije bila upropašćena i devastirana i ne postoji taj segment našeg života koji nije bio u ogromnom problemu. Da ne pričamo o tome da smo na sve strane imali dugove, zaduženja i da smo bili na rubu propasti.Isto tako se može govoriti i osvrnuti na ministarstvo koje vi, gospođo Vujović, vodite, ali kod vas je problem mnogo veći, jer do 2014. godine, a posebno u poslednjih nekoliko godina, na polju ekologije apsolutno niko ništa nije radio. Sada je glavni zadatak tog dela opozicije da se sve degradira, da sve što vi uradite ili izjavite izvrne ruglu i da se na igranje emocija, osetljivih emocija građana Srbije, pokuša ubrati koji glas više.U toj borbi neretko

njemu lično ili bilo kakvom boljem interesu građana Srbije. Kada govorimo o tome, ja sam često govorio baš iz ovog plenuma o situaciji koja se tiče pretnje i vređanja svakog ko ne misli kao on ili ne radi kako on misli da treba.Juče smo bili u prilici da vidimo performans izveden ispred suda koji je direktan pritisak na pravosuđe i koji je u direktnoj vezi sa histerijom koja je uhvatila ne samo njega, već i Mariniku Tepić, ali i sve one ljude koji su prvi ešalon i prvi tim ljudi koji je zaposleni u firmi Dragana Đilasa, juriša na svakog ko predstavlja SNS ili odgovornu politiku predsednika Aleksandra Vučića.Juče smo bili u prilici da čujemo da oni nisu zadovoljni kako radi tužilaštvo, sud, ali isto tako moram da istaknem da sam ja mnogo nezadovoljniji iz prostog razloga što mesecima i godinama unazad, zajedno sa svojim kolegama iz SNS, ukazujem na malverzacije kojima se služio Dragan Đilas i da je uz pomoć tih malverzacija od propalog preduzetnika, perača prozora i čoveka koji je sa ušteđevinom od 74 hiljade evra došao u poziciju da bude jedan od najbogatijih ljudi u ovom delu Evrope koji samo u nekretninama ima preko 20 miliona evra.Žao mi je što i dalje ne dobijamo konkretne odgovore, ali mi je još žalije što građani Srbije ne dobijaju adekvatne odgovore na to kako i na koji način se Dragan Đilas na njihovu štetu obogatio i kakve će konsekvence snositi.U prilog tome ja ću samo građanima Srbije predočiti jednu aferu, pošto vidim da se Dragan Đilas oslobodio nekih stega. Valjda je ovaj odmor koji je imao dobro uticao na njega. Pričaju o tome da li je afera Mauricijus, gde je otkriveno da u 17 različitih zemalja na preko 53 računa imaju više od 68 miliona evra, kako se do toga došlo.Na toga došlo.Na jednom našem stranačkom štandu, razgovarajući sa građanima, zamolili su me samo da makar jedan deo im otkrijem i iskoristiću ovu priliku vrlo kratko da im objasnim o čemu se radi.Naime, Dragan Đilas je 6. aprila 2014. godine svoju „Dajrekt mediju“ prodao jednoj ofšor kompaniji pod nazivom CEE, koja je registrovana u Holandiji. Vlasnik te kompanije je izvesni Gergov koji je platio za ovu uslugu 17,7 miliona evra. Ništa čudno ne bi bilo da identičnu cifru taj biznismen nije pozajmio od ljudi koji su bliski Šolaku, istom onom čoveku koga je Dragan Đilas branio i pominjao. Dakle, od dve firme, od firme „Sijera“ i jedne advokatske kancelarije. Od jedne 9,5 miliona, a od te kancelarije 8,2 miliona evra. U ukupnom zbiru, to vam je cifra od 17,7 miliona evra, cifra koju je Dragan Đilas prijavio kada je prodavao svoju „Dajrekt mediju“.Ono što je vrlo interesantno, u avgustu 2015. godine, Gergov, bez bilo kakve naknade, firmu „Dajrekt medija“ ustupa holandskoj ofšor kompaniji „Askanijus BV“, čiji je krajnji vlasnik Đilas. Šta je ovde interesantno? Ova firma je osnovana 17.3.2015. godine i ona je sto posto ćerka firme

ciljem.Takođe, ove firme su registrovane u Luksemburgu, koji je više puta pominjao ovde i narodni poslanik kolega Rističević. Dakle, sve te firme su u jednoj sprezi. Vidite krug gde Šolak i Đilasa najčešće se odlučuju za taj Luksemburg i onda vam je sve mnogo jasnije.(Marijan Švajcarska, naravno.Ali, šta je posebno interesantno? Nakon svega ovoga pravi se pauza, da ne bi bilo toliko providno, ofšor kompanija „Junajted medija“, iz Luksemburga takođe, Dragana Šolaka 5.6.2018. godine, obratite pažnju, za 52,2 miliona evra kupuje „Askanijus ara“, koja je ujedno i vlasnik ove „Dajrekt medije“. Dakle, sada ovde možete shvatiti ceo krug novca kako ide.Za sam kraj potvrda ispumpavanja novca i prebacivanje na račune širom Evrope i sveta vam pokazuje poslednji podatak. „Askanijus ara“ je iskazala prihod od 52,2 miliona evra 2018. godine, da bi 2020. godine, samo dve godine kasnije, njihov prihod bio 67 hiljada evra. U završnom računu ostaje samo ova cifra, samo 67 hiljada evra, što znači da su za dve godine uspeli na raznorazne načine i raznorazne račune da ispumpaju 52 miliona evra.Poštovani građani Srbije, to vam je model, modalitet i sve ono na koji način su oni funkcionisali i odakle se pojavljuju računi i na Mauricijusu i u Švajcarskoj i u Hongkongu.Vidim da je nervoza dostigla vrhunac iz prostog razloga što različite zemlje iz Evrope se interesuju za ove stvari, što su i oni pokrenuli neke istrage, pa sam isto tako uveren da ćemo u najkraćem mogućem roku videti i rezultate svega onoga što oni istražuju.Za sam kraj, ja sam pre čini mi se mesec dana sa ovog mesta diskutovao o tome koliko je postalo normalno da predsednik Aleksandar Vučić otvori neku fabriku, neko novo radno mesto i da se pojavi na postavljanju kamena temeljca za neka buduća radna mesta. Danas je bio u Pančevu, kompanija ZF Srbija. Prisustvovao je otvaranju najsavremenijeg inženjerskog centra. Ta firma zapošljava 900 radnika u u fabričkom pogonu i 100 stručnjaka u razvojnom inženjerskom centru.To je još jedna nemačka kompanija koja jasno pokazuje da želi da ulaže u našu zemlju i da ovde vidi sigurnost i da na taj način naša ekonomija dodatno 2014. u nemačkim firmama je radilo 17 hiljada ljudi. Danas je ta cifra preko 70 hiljada. I svako ko se malo ozbiljnije bavi politikom ili ekonomijom zna koliko je to ozbiljan pokazatelj, koliko naša zemlja dobro stoji i koliko je uvažavana i poštovana.Ali, i ovu priliku su pojedini ljudi, pre svega predstavnici medija koji su pod direktnom kontrolom Dragana Đilasa, pokušali ovo da umanje i jednim pitanjem pokazali svu besmisao i svu nemoć u kojoj se nalazi danas Dragan Đilas i njegova politika.Naime, tokom jučerašnjeg obilaska istoka naše zemlje, istoka Srbije, predsednik Aleksandar Vučić je u razgovoru sa građanima i funkcionerima iz tog dela naše zemlje

telefonom ministra Sinišu Malog ili nekog iz finansija i pitao da li ćemo moći da obezbedimo devet miliona evra da se taj put izgradi? Zamislite, zbog toga je danas izložen napadima i određenih medija i političkih stranaka, predstavnika bivšeg režima, samo zato što je kao predsednik Srbije iskazao želju i volju da se izgradi još 50 km puta koji je od vitalnog značaja za taj deo Srbije.Kada vidite takve stvari i kada ste svesni da je njima sada najveći problem i to što se Aleksandar Vučić na svakom mestu i u svakom trenutku bori za građane Srbije, onda vidite kolika je nemoć i histerija zavladala u njihovim redovima.Aleksandar Vučić, za razliku od Dragana Đilasa, Vuka Jeremića i Borisa Tadića, uvek se bori i brine o interesu građana Srbije, svuda i na svakom mestu. ovih devet miliona evra biće uloženo u potrebe i bolji život građana Srbije, a ne u džepove tajkuna i političara koji svoju poziciju vide samo za bogaćenje, lično i najbližih saradnika, kao što je bilo u vreme Dragana Đilasa.Vama, poštovana ministarka, želim mnogo uspeha napretka u predstojećem periodu, ali, isto tako, želim da svi zajedno kao Vlada sledite odgovornu politiku predsednika Srbije Aleksandra Vučića i da pred nas kao narodne poslanike iznosite još ovako dobrih i zakona i sporazuma i da svi zajedno kao jedan veliki tim radimo u opštem interesu naših građana i naše zemlje. Hvala vam i živela Srbija. Zahvaljujem.Reč ima Adam Šukalo. ja bih malo da kažem nekoliko stvari možda ne toliko o formi samih sporazuma, već o suštini. Prvenstveno bih uputio jednu poruku građanima Srbije zašto su važni sporazumi koje praktično imamo u svakom sazivu, na svakoj sednici koju imamo u ovom sazivu Skupštine. Uzročno po rezultatima koje postiže Srbija, to je i te kako važno.Mi prvo usvajamo danas određene sporazume, pa širimo naše tržište, pa slobodna razmena robe u svemu tome, pa u krajnjoj liniji kreiramo jednu sliku o Srbiji u smislu i ambijenta za investiranje svega ostalog, pa onda imamo rezultate kojima možemo da se hvalimo.Onda hvalimo.Onda nije čudno da u prvih šest meseci, kako nam je to predsednik rekao, imamo 1,72 milijardi evra stranih investicija, više nego kompletan region, više nego duplo nego kompletan region. To su rezultati, a ovi sporazumi tome doprinose. I to je ono što je ključno u smislu toga zašto mi, ako neko sebi postavlja pitanje, trošimo vreme za raspravu oko nekih sporazuma i zašto brzo ne pređemo preko toga, a to je da bi upravo istakli značaj svega ovoga. I to je ono što je ključno.U tom kontekstu, sigurno da u smislu tih postignutih rezultata raduje vest da imamo 30% uvećane prihode u prvih šest meseci

i raduje vest kad pročitate strukturu te vesti da tu radi preko 200 inženjera, 200 visokoobrazovanih kadrova i nemačkih i srpskih i to sve u krajnjem rezultatu stvara jednu realnu sliku, a evo ja ću je ispričati u jednoj, neću reći anegdoti već iskustvu koje sam imao pre sedam-osam dana, kada sam bio u Republici Srpskoj i razgovarao. Puno naših ljudi dođe sada iz dijaspore, prošle godine nisu mogli da dolaze,

I sada, kakva je poruka koju su oni doneli kada su došli u svoj zavičaj? Oni strahuju za svoje poslove tamo. Nemci zatvaraju sve više i više pogona, a opšte je mišljenje, ne među našim svetom već i među lokalnim stanovništvom, da većina postrojenja, kako industrijskih tako i ovi visokotehnološki, ili ovaj inženjerski centar koji ima samo 200 ovih visokoobrazovnih kadrova a preko hiljadu zaposlenih u Srbiji, je samo jedan od tih primera koji ukazuje na sledeće, a to je da Nemci sele svoje postrojenje u Srbiju.Starije kolege dobro se sećaju 1965. godine, kada je Tito otvorio granice, pa kada je, nažalost, evo, iz mog kraja

kakav smo mi ambijent ovde, na čelu sa predsednikom Republike, iskreirali da imamo ovakav rezultat. I onda neko ima pravo da napada. Pa, to

Neće oni da se šale. Ova firma, ja sam pročitao o njima, u 42 razvijene zemlje investira, ima svoje pogone itd. I među te 42 zemlje je Srbija. To je zaista vrlo važan podatak i vrlo je važno to istaknuti u tom smislu.Zašto je, takođe, važno to istaknuti kad sagledamo ove sporazume, recimo, u kontekstu sporazuma sa zemljama EFTA i slobodne trgovine koje ćemo ostvariti u tom smislu? Pa isto, evo, zbog jedne inicijative koja je takođe izuzetno veliku podršku dobila opet iz Savezne Republike Nemačke, a to je inicijativa „mini Šengena“ ili Balkan Šengena, kako god se bude zvalo.Nemačka je strateški opredeljena, industrijski, da se veže za Zapadni Balkan, a prvog strateškog saradnika u regionu vidi u Srbiji, kao motor tih stvari koje trebaju da se pokrenu.Evo, samo jedan primer da kažem, koji potkrepljuje sve ovo što sam rekao. Kaže – Nemačka razmišlja da imenuje specijalnog predstavnika za Zapadni Balkan za implementaciju zelene agende. To zvuči vrlo imaginarno, imaginarno, daleko. Pričali smo o tome kako se u ranijem periodu uopšte o ekologiji, o zelenoj energiji nije posvećivala pažnja i koliko sada ova Vlada i ministarstvo pokreću, da kažem, inicijativa i zakonskih rešenja, pravilnika različitih i svega ostalog koji će urediti to tržište, a Srbiju staviti na jednu odličnu poziciju te zelene mape u Evropi u kontekstu i zelene energije, ali i ukupno ove agende.Zašto oni to rade? Pa, zato što žele da investiraju. Znači, nastaviće se ove strane investicije ovde. Srbija prednjači u toj vrsti priče. Ideja „mini Šengena“ koju predsednik Aleksandar Vučić pokreće, koju je u ovom momentu izuzetno razradio sa Severnom Makedonijom i sa Albanijom, sigurno neće više biti potrebno da se bilo ko moli u BiH, u Crnoj Gori, u Podgorici da se priključe ovoj inicijativi, prosto, oni neće imati gde i oni će morati da se priključe tome. Za koga će oni da se vežu? vežu? Srbija je bila u tom pravcu – hajde, ljudi, zajedno da kreiramo ovu priču da bi iskoristili vreme, da bi iskoristili što bolju poziciju.Evo, pa sama Angela Merkel promoviše tu vrstu priče. Dajte da se u regionu zapadnog Balkana sertifikati, diplome priznaju u svim zemljama. Zašto? Da bi oni lakše, oni vide svoj interes, mi vidimo svoj interes zato što ćemo otvarati nova radna mesta nova radna mesta gde će i te kako biti dobre plate. To su investitori koji će ovde ostajati sigurno dugo, decenijama, ne koje će špekulativno doći ovde da nekoliko godina iskoriste neke naše prirodne resurse. Ne, oni ovde rade na sklapanju ne bilo kakvih polu proizvoda, već onoga što je danas vrhunac, a to su recimo električni automobili koji treba da budu budućnost u Srbiji. Srbija će sigurno da ide u tom pravcu. Evo, imamo priliku kroz ovu kampanju tako nešto da uradimo.Prema tome, koliko god naši politički jer ja ne mogu blažu reč da kažem za njih od toga, koristili svaku priliku da unize predsednika Vučića, da unize Srbiju, realni rezultati govore u u prilog svemu ovome što svaki dan predstavljamo kao naše poruke, kao sve ovo što govorimo ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije.Kome sada prosečan, da kažem, građanin Republike Srbije treba da veruje? Draganu Đilasu, Vuku Jeremiću, ovom Zelenoviću iz Šapca koji pričaju da ništa ne valja u Srbiji, da je ekološka katastrofa ovde, da nema investitora uopšte ili treba da veruju nemačkim, recimo, multinacionalnim kompanijama, jakim investitorima koji dolaze u Srbiju da investiraju? Ko ima više kredibiliteta u ovoj vrsti priče? Ja sam potpuno uveren da građani Republike Srbije najbolje znaju, a najbolje znaju ko njihove interese predstavlja i upravo zato glasaju za Aleksandra Vučića i SNS. Živela Srbija!

Uvažena predsedavajuća, poštovana gospođo ministre, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, ja ću govoriti o zajmu za projekat daljinskog grejanja u Kragujevcu, zajmu kod Evropske banke za obnovu i razvoj.Zaista me ovako brza realizacija sporazuma i brza realizacija projekta koja će uslediti raduje. Naime, Kragujevac je jedan od tri grada u Srbiji koji koristi ugalj kao energent u svojoj gradskoj toplani i od svih mogućih energenata koji su ranije korišćeni, a ponegde se još uvek koriste u Srbiji, mazut i ugalj, posebno ugalj, su sa ekološke strane najmanje prihvatljivi. Tako da zamena kotlova koji rade na ugalj sa kotlovima na gas je nešto što raduje, posebno kada se radi o gradu veličine Kragujevca, jer je tamo 22.000 korisnika, što fizičkih lica, odnosno stanova, što poslovnog prostora, priključeno na sistem daljinskog grejanja. Radi se o kotlovima velike snage, od 110 megavati, tako da će dobit po životnu sredinu, odnosno ekološki efekata biti zaista veliki.Osim ekološkog efekta ovde imamo i efekat energetske efikasnosti, jer kotlovi o kojima je reč i koji će biti zamenjeni su stari gotovo 40 godina. Mislim da su 1982. godine instalirani, znači, punih 40 godina oni rade. Nije bilo nekog značajnijeg remonta, tako da je njihov stepen iskorišćenja jako slab. Sve u svemu zamena tih kotlova novim kotlovima će i sa te strane dati rezultate.Poseban rezultat je što ubuduće grad Kragujevac posle saniranja i remedijacije deponije na kojoj se nalaze pepeo i šljaka koju proizvodi ugalj, znači posle završenog tog posla, više neće imati problem sa tim zato što je gas, prirodni gas najčistiji energent, ekološki najprihvatljiviji energent.U potpunosti podržavam i smatram vizionarskom izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića 1. januara, prilikom proglašenja završetka radova na Balkanskom toku kroz Srbiju, kada je rekao da je njegova vizija i naša vizija da svako domaćinstvo u Srbiji se priključi na gas, jer 85% energentskih potreba svako domaćinstvo može da zadovolji korišćenjem prirodnog gasa. Na taj način ćemo imati mnogo mnogo čistiji vazduh, mnogo zdraviju životnu sredinu, ali, naravno, potrebno je da uradimo određene stvari da bi do te situacije došlo.Mene raduje što smo u Narodnoj skupštini pre par nedelja usvojili zajmove za gasifikaciju dela istočne i zapadne Srbije, tačnije Kolubarskog okruga, Borskog, Zaječarskog i Pčinjskog Pčinjskog okruga. Na taj način će i gradovi kao što je Valjevo, koje je po nekim parametrima vrlo zagađeno, ima zagađen vazduh, imati mogućnost da svoju toplanu prebaci na prirodni gas, a i domaćinstva će moći da se priključe na gasovodnu distributivnu mrežu i umesto čvrstog goriva, uglja, drveta, ogrevnog drveta ili lož ulja da koriste gas.Takođe, Bor je jedan od gradova koji je na vrhu lestvice zagađenih. Toplana u Boru će dobiti priliku da pređe na prirodni gas, a i domaćinstva takođe. Bor je inače jedan od tri grada u Srbiji koji i dalje koristi ugalj u svojoj gradskoj toplani, tako da gasifikacijom Valjeva i gasifikacijom Bora postiže se velika dobit i veliki efekat po pitanju kvaliteta životne sredine u ta dva grada.Vranje, po informacijama koje imam, takođe koristi fosilni energent, odnosno mazut. Vranje će, znači, imati priliku da pređe na korišćenje gasa.Ono što me je posebno obradovalo, tražeći podatke, je da je u Pirotu, iako tamo ne postoji gasovodna transportna mreža, gradska toplana prešla na prirodni gas, tako što umesto mazuta koriste komprimovani prirodni gas koji se dovozi cisternama.Inače, mi smo pre nedelju, dve ovde usvojili zakon kojim dajemo saglasnost na zajam za izgradnju gasovoda, interkonekcije Niš-Dimitrovgrad-bugarska granica koja treba da Pirot i čitav taj region istočne Srbije poveže na gasovod.Takođe, gasovod.Takođe, Srbije je u prethodnih dve, tri godine uložila 400 miliona dinara u rekonstrukciju kotlova u gradskoj toplani u Kruševcu koji su, takođe, bili u jako teškom stanju i više decenija nisu bili remontovani.Niš se sam nosi sa problemom svoje gradske toplane, odnosno sa problemom daljinskog grejanja. Mi smo učesnici svih faza projekta KfW razvojne banke i znamo da smo u ovoj Skupštini, takođe, ratifikovali, odnosno dali saglasnost na Sporazum od 30 miliona zajma koji Republika Srbija uzima za potrebe svojih osam gradskih toplana. Grad Niš je sa, četiri miliona evra, svojim projektima konkurisao i dobio je sredstva u iznosu od četiri miliona evra.Sve evra.Sve ovo što sam do sada rekao govori u prilog tome da Srbija krupnim koracima, kada su u pitanju sistemi daljinskog grejanja koji su produkovali u prošlosti veliku količinu i ugljendioksida i drugih zagađujućih materija i čestica, se znatno unapređuju i usvajaju ekološke standarde. Sa druge strane, mi smo u Skupštini doneli jedan broj zakona, nedavno, koji omogućavaju da se po pitanju ekologije postignu značajne rezultati.Doneli smo i Zakon o energetskoj efikasnosti i Zakon o obnovljivim izvorima energije, ali i Zakon o klimatskim promenama. Donošenjem podzakonskih akata i izradom akcionih planova i recimo, nacionalno energetskog i klimatskog plana, primenom zakona gde će svi emiteri ili veći emiteri štetnih materija biti u obavezi da prate svoje emisije i da o tome dostavljaju izveštaje postići će se određeni rezultati.Tako da svi oni koji kritikuju sadašnju vlast po tom pitanju nisu u pravu. Nisu u pravu, ali prosto računaju i igraju na jednu jaču ekološku svest koja danas u Srbiji postoji. Znači, ona je jača danas nego ranije i to je sasvim prirodno da ekološka svest kod građana raste. Mi je sami podižemo. Mi sami govorimo o tome. Ali u nedostatku prostora za objektivnu kritiku, u nedostatku prostora da kritikuju ekonomiju, spoljnu politiku ili neke druge realno političke oblasti, politički protivnici se okreću kritici u oblasti ekologije gde takođe nemaju realnog povoda.U vreme kada su oni vladali, od 2000. do 2012. godine ne samo što o ekologiji niko nije vodio računa, nego niko nije vodio računa ni o radnim mestima, ni o ljudima, ni o fabrikama. Fabrike su ugašene. Mnoge su zaustavile svoj rad. Stotine ljudi je izgubilo radna mesta. Srbija se nerealno zaduživala i naravno da tada kada je država u problemu da se nema para za ekološke projekte.Tek kada je stala na noge i kada je povećala svoj BDP Srbija je stvorila mogućnost da ili iz budžeta ili pozajmicom sredstava do određenog limita se posveti i ekološkim projektima. Samo država koja je na dobrom putu, na putu razvoja, kao što je Srbija danas može da vodi računa i o ekologiji i o životnoj sredini.Tako da sve te kritike koje dolaze od političkih protivnika, a tiču se životne sredine, su u stvari jedna prazna priča. Naravno da ovde podržavam one nevladine organizacije, a ima i takvih, ili grupe građana, koje zaista ukazuju na neke realne probleme i vode računa iz najboljih namera o ekološkim stvarima, ali među njima najviše je sada onih koji pokušavaju da priču o ekologiji zloupotrebe u političke svrhe, jer kažem prosto ne postoji prostor gde oni mogu objektivno da kritikuju vlast.U prethodnom kvartalu rast je bio 1,7%. U drugom kvartalu je rast iznosio 15%, pa ko to može da kritikuje? Ne može niko. Kao što su kolege već rekle, do kraja godine projektovan je rast BDP 6%, a on će biti daleko veći nego što je projektovan. Svake nedelje se otvori po neka Svake nedelje se postavi kamen temeljac. U Srbiji rastu plate, rastu penzije. Ko to može da kritikuje. Gde tu postoji prostor za kritiku? Naravno da ne postoji.Po pitanju vakcinacije i po pitanju borbe sa kovidom, Srbija je lider, ne samo na zapadnom Balkanu, nego i Evropi, a da smo lider na zapadnom Balkanu pokazuje činjenica da smo ponudili vakcinu ne samo svojim građanima, nego i građanima susednih zemalja i da su mnogi od njih došli i vakcinisali se upravo ovde kod nas.Prema tome, u nedostatku mogućnosti i nedostatku prostora za kritiku na polju ekonomije i u drugim oblastima života ljudi izmišljaju probleme u oblasti ekologije.Naravno, da tu treba istaći i one probleme koje potenciraju neke konkurentske firme, pa da bi osporile konkurenciju one sada izmišljaju ekološke probleme, odnosno govore o njima, ali i neke susedne države koje na taj način žele da se se određen privredni rast ili razvoj Srbije uspori, tako što će biti osporeni neki projekti koji mogu da doprinesu značajno tom razvoju, ali oni pokušavaju da ih ospore sa neke ekološke strane.Da se vežem na ovu današnju temu, mi smo i juče imali priliku i juče da razgovaramo o jednom zakonu koji se takođe tiče ekologije, jer zaštita prirode je sastavni deo ekološke priče, i uvažena ministarka i juče bila prisutna ovde. Izmene i dopune Zakona o zaštiti prirode su takođe jedan veliki pomak i iskorak koji ova Vlada i ovo ministarstvo čine. Svima onima koji su svoju političku priču zasnivali na mini hidroelektranama, evo, možemo da kažemo da će tim zakonom biti zabranjene mini hidroelektrane, odnosno njihova izgradnja u zaštićenim područjima.Naravno, kada su u pitanju zaštićena područja, više radi šire javnosti, da kažem da tu postoje tri režima zaštite. U onom prvom režimu zaštite nije dozvoljeno bilo kakvo korišćenje resursa ili bilo kakva izgradnja i to je uvek bilo nesporno. Međutim, u drugom i trećem režimu zaštite dozvoljeno je korišćenje određenih resursa i dozvoljena je određena izgradnja i obavljanje određenih delatnosti i tu je bilo dozvoljeno i građenje, odnosno korišćenje mini hidroelektrana.Po ovim izmenama koje ćemo, ćemo, nadam se i siguran sam, usvojiti to više neće biti moguće. Naime, Katastar malih, odnosno mini hidroelektrana je iz 1987. godine. On je star preko 30 godina i on je u Srbiji predvideo negde 856 ili prepoznao 856 lokacija u centralnoj Srbiji, 13 u Vojvodini na kojima mogu biti podignute mini hidroelektrane.Što se tiče zaštićenih područja

vodozahvata se nalaze u zaštićenim područjima i 51 potencijalna lokacija. Te potencijalne lokacije neće biti iskorišćene, odnosno ove izmene i dopune zakona kažu da te lokacije treba brisati iz Katastra.Inače, ceo Katastar treba revidirati zato što je sasvim sigurno da ni prostorni, ni hidrološki uslovi na samom licu mesta, na terenu posle 30 i nešto godina ne odgovaraju onima iz Katastra.Ono što je još bio problem prilikom izgradnje mini hidroelektrana, posebno u zaštićenim područjima je to da je minimalni da je minimalni protok koji je garantovao održavanje ekološkog ili biološkog minimuma bio izračunavan nekim metodama, a bez konkretnog monitoringa stanja život sveta na licu mesta.Ubuduće to neće da se radi na taj način. Znači, obavezan je monitoring stanja živog sveta na licu mesta. Posle čega će uz naravno sagledavanje prostornih i hidroloških uslova biti određen minimalni protok koji određuje, odnosno omogućava i minimalno funkcionisanje živog sveta, odnosno taj ekološki minimum.Što se tiče mini hidroelektrana koje će biti građene van zaštićenog područja, za njih će takođe biti potreban akt o uslovima prihvatljivosti za životnu sredinu, a taj akt izdaje ministarstvu i osim Zavoda za zaštitu prirode koji će dati stručnu osnovu ta ocena će sadržati i stav da li su predviđeni radovi, odnosno predviđen projekat imati štetne uticaje po životnu sredinu ili ne i ukoliko nema, koja su to ograničenja koja će onaj ko gradi, odnosno onaj ko je investitor morati da poštuje prilikom izgradnje.Prema tome, sve ovo što sam do sada rekao govoreći i o konverziji kotlarnica u toplanama sa nekih fosilnih goriva a prirodni gas i o zakonu koji je juče bio na dnevnom redu, i o zakonima koje smo doneli u prethodnih nekoliko nedelja, govori o tome da da Srbija i te kako vodi računa o životnoj sredini, o ekologiji i da se u tom smeru ulažu velika sredstva. Ne zato što je to in tema, koja je moderna i kod nas i u zapadnoj Evropi, nego zato što zdrava životna sredina izuzetno mnogo utiče na zdravlje građana. Znači ne samo zato da bi ispunili određene zahteve ili standarde na koje smo se obavezali u procesu pristupanja EU, nego pre svega zbog nas samih i zbog naših građana.I na kraju, ja bih zaista ponovio poziv koji je moja koleginica pre izvesnog vremena uputila građanima da se vakcinišu. Mislim da pri ovakvom naporu koji je država uradila da blagovremeno i pre ostalih obezbedi vakcine građanima Srbije, da je 49% vakcinisanih punoletnih građana sramota. Sramota za sve nas, sramota za one koji znaju da mogu da se vakcinišu i da na taj način zaštite i svoje i tuđe zdravlje, a to ne čine i da posebno mlađa populacija ljudi od 18 do 30 godina, gde ih je samo 17,4% vakcinisano, moraju da razmisle šta čine na taj način, koliko ugrožavaju i sopstveno zdravlje, ali i zdravlje svojih ukućana.I na kraju možda bi Vlada Republike Srbije ili u suštini Krizni štab koji se time bavi, tim pitanjem, trebao da razmisli o nekim restriktivnim merama za one koji ne žele da vakcinišu, jer vidim da u nekim zemljama se ograničava pristup restoranima, diskotekama, kafanama, pozorištima, onima koji nisu vakcinisani. Možda i o tome treba razmisliti. U svakom slučaju kombinacijom restriktivnih i stimulativnih mera uvek se postiže rezultat kada oni koji treba da budu svesni nekih stvari nisu sami po sebi dovoljno svesni situacije. Zahvaljujem.

gospođo ministre, danas je tema o ekologiji jako aktuelna u Srbiji i koliko god da to vama kao resornom ministru za zaštitu životne sredine stvara jednu obavezu, mogu samo da kažem da to znači da je Srbija na jako dobrom putu.Da vas podsetim, kada ste bili narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije, tada su ovde govorili ovi Đilasovi, Đilasovi, prvo da će Aleksandar Vučić da štampa novac. To je bila prva priča. To se nije desilo. Onda su pričali da ćemo imati hiperinflaciju, ni to se nije desilo. Onda su pričali da ćemo da pozatvaramo ono malo fabrika što je ostalo za vreme njihove vlasti, ne samo da te fabrike nisu zatvorene, nego je tada predsednik Vlade, a sad je predsednik Republike, Aleksandar Vučić, svake nedelje otvori bar po jednu fabriku.Bilo je puno aktuelnih tema koje su oni pokretali. Kada su bile mere fiskalne konsolidacije, borili su se za penzije. Sada kada su penzije nikada veće, šta im je preostalo? Jedina tema o kojima će da se bave u nekom narednom periodu, bivši režim Dragana Đilasa, jeste baš zaštita životne sredine i ekologije. To je nekako uvek prihvatljivo, jer svako valjda želi da živi koliko god je to moguće u zdravoj sredini i da u takvoj sredini podiže svoju porodicu, podiže svoju decu, da mu deca odrastaju u takvoj sredini, to je jedna prirodna težnja čoveka da ostvari jedan takav cilj.Međutim, moramo da budemo svesni i da nije baš sve uvek tako kao što to neko priča i da uvek postoji neki određen motiv zašto neke teme koje su aktuelne u društvu, koje su u stvari prisutne u društvu decenijama, u jednom kratkom periodu postanu jako aktuelne.Evo, jedan od primera je i taj da tokom čitave zime smo slušali preko sredstava javnih informisanja koji je grad najzagađeniji, prvo u Srbiji, pa onda u Evropi, pa maltene dođu na kraju do čitave zemaljske kugle, globalno i uvek posle toga nekako, to je bilo posebno interesantno u Đilasovim medijima, uvek posle toga se nekako provlači sledeća priča, a to je da se jedva čeka stupanje na snagu novog pravilnika o registraciji motornih vozila. I oni to ne kriju. Ne optužuju direktno da su motorna vozila kriva za zagađivanje vazduha, ne kažu ni da, ni ne, ali na posredan način pokušavaju da prikažu vlast kako je neodgovorna i kako dozvoljava da tamo eto neko, zbog nekog svoje sitne male potrebe pravi globalni problem i zagađuje životnu sredinu.Da se razumemo, ja sam apsolutno za to da automobili koji učestvuju u saobraćajnoj teritoriji Republike Srbije budu tehnički potpuno ispravni, da što se tiče emisije štetnih gasova, ona bude u skladu sa onom emisijom koju je deklarisao proizvođač, ali nisam za to da mi postavljamo standarde koji su strožiji, nego u zemljama u regionu, ili zemljama centralne i istočne Evrope.Postoji razlog zašto se jedna takva priča proteže. Jedan od razloga je taj političke prirode, jer ako ne donesete takav pravilnik optužiće vas da ne brinete o životnoj sredini, a opet ako ga donesete da ne brinete o životnom standardu građana koji jednostavno to ne mogu sebi da priušte. Naravno, postoji i onaj finansijski motiv gde verujem da su tu i mnogi u toj kampanji učestvovali, a to su trgovci, dileri motornih vozila koji će sad opet da uvoze neka druga vozila, da li nova, da li polovna i na taj način država da pomogne da oni ostvare svoj finansijski interes, a sve na štetu građana.

priču oko vetroparkova, priču oko solarnih panela, itd. Energija je uvek tema koja je prisutna u društvu, a jedan od razloga je što se više mnogi ne bore samo za energiju, već i za tržište, odnosno ocenjuju gde ko ima koliko tržište i koliko u to tržište mogu da plasiraju svoje energije. Tako da mene ne iznenađuju neki podaci koje je izneo i kolega Banđur i koleginica Tomić.Treba da budemo svesni jednog podatka da jedna jako razvijena zemlja EU, da je recimo dva ili tri puta u toku prošle godine proizvodila više električne energije nego što može da proda ili plasira na bilo koje tržište i da u tom trenutku njihova energetska postrojenja rade sa jednim ogromnim gubitkom i nemaju kome da plasiraju takvu energiju. I zato ne treba da nas začudi te čuvene inicijative da ne možemo da otvaramo, da pravimo nove hidroelektrane, da ne možemo da pravimo nove vetroparkove, da ne možemo da pravimo solarne panele, da ne možemo da koristimo fosilna goriva za dobijanje električne energije, jer jel te Srbija treba da postane samo konzument energije, da bude energetski potpuno zavisna, a da neki finansijski interes koji tu postoji bude ostvaren sa one strane.Ja njih zato ne mogu da krivim. To je njihovo pravo da se oni bore za svoje tržište. Ja bih krivio nas ako bismo pristali i bili naivni da prihvatimo tako nešto. I to jeste jedan ozbiljan problem sa kojim će i vaše ministarstvo morati da rešava u stvari u budućem periodu. Uvek važi, uvreženo je mišljenje i lako se to prodaje građanima, da privreda i razvoj ekonomski sa zaštitom životne sredine je nešto nespojivo, nešto što ne može da ide zajedno. Ja se s tim ne slažem. Zato i donosimo zakone koji će da omoguće Srbiji privredni razvoj, njenu reindustrijalizaciju, a prvenstveno i zaštitu životne sredine.Međutim, to ide do te mere da jednostavno u toj želji da se Srbija ukoči i da se zaustavi na putu svog ekonomskog razvoja, da se određenim projektima ne da čak ni prilika da zažive. Opet postoje, naravno ekonomski i politički motivi. li možete da zamislite da su, recimo tri najveća evropska proizvođača u oblasti automobilske industrije opredelila gde će u narednih 15 ili 20 godina da investiraju oko 80 milijardi evra za izgradnju novih postrojenja za proizvodnju proizvodnju električnih automobila.Možete da zamislite kako se sada čitav njihov koncept menja ako se Srbija pojavljuje kao potencijalna zemlja u kojoj mogu da se proizvode takvi automobili? Onda nemojte da vas čudi što za svaki projekat koji imamo, koji ima samo naznaku da može da ugrozi životnu sredinu, da ćete imati probleme koje već imamo i koji postaju političke prirode. Znači, onom finansijskom delu ne odgovara da Srbija nastavi svoj ekonomski razvoj, pojavljuje se Srbija kao konkurencija nekima u svetu. Sa jedne strane, to su oni ekonomski, sa druge strane politički.Zamislite, Đilas više ni sa nasiljem, ni sa pokušajima paljenja Skupštine, a kamoli na izborima, može doći na vlast u Republici Srbiji. Uvek su, kada su govorili o tom zagađenju vazduha, zaboravljali da kažu da zagađenje vazduha, evo recimo, čuo sam čak i jednom prilikom da je Užice jedan od gradova koji je bio najzagađeniji. Koliko znam u Užicu nema nekih termoelektrana, nema neke teške industrije koja može tako nešto da napravi, takav vid zagađenja. Onda smo kroz malo bolju analizu došli do toga da najveće, u stvari, zagađenja prave individualna ložišta, koja koriste sirovi lignit kao gorivo, koji nemaju nikakve filtere, i da oni u suštini najviše zagađuju životnu sredinu u mnogim gradovima u Srbiji.Meni je drago što naša Vlada, a i vaše ministarstvo nije podleglo tom pritisku, već su se opredelili da u nekoliko koraka poboljšaju kvalitet života i životne sredine na teritoriji Republike Srbije, a to je pre svega prvo zamena toplana koje koriste fosilna goriva sa gorivom koje je ekološki čistije i opravdanije sa jedne strane, sa druge strane zamena individualnih ložišta, to je već i projekat koji vodi Ministarstvo rudarstva i energetike, zamena ložišta koja koriste sirovi lignit, opet sa nekim ložištima koja bi koja bi ekološki bila potpuno čista.Međutim, da ne bih se u nekom delu, kada su u pitanju rasprave u pojedinostima, ja ću da iskoristim još jednu priliku. priliku. Raspravljali smo o Zakonu o vodama Republike Srbije. To jeste zakon koji je dobrim delom i u vašoj nadležnosti. Po tom zakonu određuje se ko, kako može da eksploatiše vodu, pod kojim uslovima, dobrim delom su to lokalne samouprave.Gospođo Vujović, da li vi znate kakve probleme sa vodom ima grad Požarevac, iz koga ja dolazim? Lokalna samouprava gazduje vodoizvorištem u Požarevcu, vodoizvorište koje ima kapacitet 600 sekudinih litara, to je više nego dovoljno za Požarevac. Imamo jedan drugi problem, Požarevac kao lokalna samouprava ne gazduje rekama, to vodoizvorište se oslanja na reku Velika Morava. Decenijama smo imali eksploataciju šljunka sa rečnog korita Velike Morave. Možete da zamislite kako to izgleda, da je danas vodostaj na kvoti minus pet, to znači da je danas površina reke Velika Morava kod Ljubičevskog mosta, gde se meri kvota, metara površina vode, pet metara ispod nivoa dna pre 30 godina.Poremećena je potpuno struktura podzemnih voda. Do vodoizvorište dolaze, jer kada je bio normalan nivo reke Velike Morave, ta voda je išla kroz prirodne filtere i dolazila do vodoizvorišta, sada zbog niskog vodostaja dolaze zagađene vode Požarevac ima ozbiljnih problema.Tako da, smatram da i vi kao Ministarstvo za zaštitu životne sredine sa kolegom Nedimovićem taj problem trebate da počnete da rešavate, jer nema smisla da grad kao naselje od 45, 50 hiljada stanovnika, kao administrativna celina 85 hiljada stanovnika bude talac nekolicine ljudi koji eksploatišu taj šljunak.Koliko god da oni možda imaju neki ekonomski profit, a onda bar neka reše, pa i sa tim se ne slažem, to je lošija varijanta, neka reše pa neke deo tog novca usmere da Požarevac napravi fabriku vode, a ne kao što sada rade, odnose profit, uništavaju nam vodovod, remete tokove podzemnih voda, uništavaju poljoprivredu, uništavaju nam puteve, jer iz tih separacija izlaze teretna vozila koja imaju po 40, 50 tona. I te kako na taj način zagađuju životnu sredinu.Umesto zbog kapaciteta koji požarevački vodovod ima, da svako naselje u Požarevcu može da dobije vodu iz gradskog vodovoda, mreža se usporeno širi, jer kapacitet vodovoda je smanjen zbog dotoka zagađenih voda. Onda ta sela koja nemaju vodu koriste svoje individualne bunare i opet konzumiraju neispravnu vodu za piće. To je jedan ozbiljan problem. To Požarevac ne može da reši kao grad, ne možete ni vi sami kao ministar, ali mislim da kao Vlada Republike Srbije rešimo taj problem i konačno, ako već neko hoće da eksploatiše šljunak, neka državi plati rentu kako treba, a ne da nalaze najjeftiniji način da bi izbegli rekultivaciju poljoprivrednog zemljišta, nego remete rečno dno, podzemne vode i na taj način ugrožavaju živote svih koji žive u slivu reke Velike Morave.Postavljam sad pitanje nevladinim organizacijama, koje su ovde bile ispred, a ima ih i iz Požarevca, gde su oni da zaštite svoj grad, svoje vodoizvorište, svoju vodu koju piju? Ili će da se bave politikom da pričaju kako je neko nesposoban da bi, eto, stekli neki politički poen i možda se na neki način ogrebli o neki glas na nekim budućim izborima.

Hvala.Uvažena predsedavajuća, poštovana ministarko gospođo Tanasković, dame i gospodo narodni poslanici, danas je jedan vrlo važan dan za ceo svet i za Evropu, samim tim i za Srbiju, danas je 14. jul i danas se obeležava godišnjica velike Francuske revolucije gde je Francuska utemeljila vrednosti na kojima danas počiva funkcionisanje moderne Evrope, samim tim i Srbije.Dakle, radi se o vrednostima koje čine slobodu, bratstvo i solidarnost među ljudima i među narodima i to je ono što podrazumeva i dobre odnose između Srbije i Francuske danas, dobre odnose koje su zahvaljujući predsedniku Vučiću i predsedniku Makronu dosegli nivo strateškog partnerstva i dosegli nivo integracija kojima Srbija naravno teži i kojima će Srbija naravno težiti u budućnosti i svemu onome što radi na polju ekonomije i političkog integrisanja naše zemlje, a sve u korist naših građana, naše nacije i naše države.Želim da podsetim građane Republike Srbije i moje uvažene kolege da su sve inicijative predsednika Vučića, počevši od perioda kada je on postao premijer 2014. godine, bile usmerene na integracije i bile usmerene na saradnju sa svim državama i svim integracijama, da li se one nalaze u Evropi, da li su one širom sveta, tako je to važilo i važi za saradnju sa državama koje čine i koje su članice EFTA sporazuma.Tako je sa CEFTA-om, tako je mini Šengenom, o tome su govorile moje kolege prethodni govornici, i jako dobro obrazložile zašto je važno da Srbija usvaja ovakve sporazume i da na bilateralnom, ali i na multilateralnom nivou i planu širi svoja prijateljstva, širi svoj uticaj i, naravno, otvara nova tržišta, ali otvara se kao jedna zemlja koja ima jedan jako dobar poslovni ambijent, zemlja u kojoj vrlo rado ulažu kompanije sa svih svetskih meridijana, bez obzira na kom su kontinentu, da li su blizu, da li su daleko, i o tome govore primeri da Srbija u proteklih nekoliko godina, kako ima velikih investicija iz Nemačke, iz zemalja regiona ovde, tako ih ima i iz Južne Koreje, Japana, sa Bliskog istoka, Srednjeg istoka. To govori o jednoj zemlji koja se drastično promenila, koja je drastično unapredila svoj poslovni ambijent, koja jedan ozbiljan fokus svog delovanja stavlja na ekonomski razvoj, rast BDP-a i naravno sve u cilju da zaposli svoje građane i sve u cilju da građani Republike Srbije žive u miru, žive u blagostanju i žive u jednom stabilnom, dobrom i kvalitetnom okruženju.Moram da kažem nešto i o kompleksnosti vašeg posla, gospođo Vujović. S obzirom da, vraćajući se unazad jedno 10-15 godina i vraćajući se i govoreći o trenutnim kritikama rada Vlade Republike Srbije od strane opozicije, koja apsolutno nema nikakvu ideju, nema nikakvu političku platformu, niti inicijativu, oni su sada videli neka istraživanja javnog mnjenja gde jedan od glavnih prioriteta građani građani stavljaju ekologiju, stavljaju kvalitet vazduha, odnosno borbu protiv zagađenja vazduha i misle da na toj karti mogu da igraju i osvoje neke glasove, iako politiku po tom pitanju niti imaju, niti razumeju o čemu se tu radi.S obzirom da u njihovo vreme privreda nije radila, s obzirom da privrede nije ni bilo, postavlja se pitanje da li su oni uopšte i trebali da imaju Ministarstvo zaštite životne sredine, koje vi danas vodite, s obzirom da privreda nije radila, s obzirom da apsolutno tema ta nije bila u opticaju, niti za bilo kakvu debatu, niti bilo šta o čemu govorimo danas. Govorimo o tome da je poglavlje zaštite životne sredine jedno od možda najznačajnijih po pitanju evropskih integracija Srbije. Niko ne govori o tome da je vaš posao takav da rezultati vaši ne mogu da budu vidljivi odmah, da je to jedan vrlo dug proces, da on zahteva ogromne investicije, da zahteva veliku koordinaciju sa drugim ministarstvima i, naravno, zahteva jedan balans i optimalni nivo privrednog razvoja i onoga čemu vi treba da stremite i šta treba da bude vaš rezultat, a to je zaštita okoline, dakle, zaštita životne sredine i svi oni ekološki standardi koje mi treba da ispunimo, ne zbog Evrope, nego zbog svojih građana.Moram građana.Moram da istaknem i tu činjenicu da sve ono što ste vi za ovo kratko vreme uradili, gospođo Vujović, proteklih nekoliko meseci, šta god da ste započeli, vi ste to i uradili. niste išli sa fanfarama i talambasima i govorili o tome, niste se bavili pi-arom, ali ste rešili i počeli da rešavate problem deponije, mislim da se zove „Stanjevine“ u Prijepolju, problem koji je trajao nekoliko decenija, problem koji je ugrožavao živote hiljada građana Republike Srbije. Niko ne govori o tome da to nije inicirano ni sa teritorije Republike Srbije toliko koliko taj otpad i koliko ta deponija u stvari je takva zbog toga što taj otpad i to sve što je bilo i dolazilo Limom, dolazi iz pravca Crne Gore i Bosne i Hercegovine i da ne možete vi da vodite ekološku politiku i politiku zaštite životne sredine u susednim državama.Mislim državama.Mislim da je danas prava prilika da se kaže ono što stvarno jeste i kako stvari stoje po pitanju toga da će, siguran sam i ja se nadam da ćete imati dovoljno vremena u narednih nekoliko godina, sve ovo što se tiče zaštite životne sredine i po pitanju standarda zaštite životne sredine ispunite i uradite kako ste to radili na prethodnim pozicijama koje ste imali, a one nisu ni malo bile lagodne, niti imalo lake, ni po pitanju vođenja opštine Savski venac, ni po pitanju vođenja društvenih delatnosti i celog tog korpusa aktivnosti koje ste imali kao pomoćnik gradonačelnika grada Beograda.Mislim da naša vladajuća većina, posebno mi iz SNS, treba da vam damo snažnu podršku u procesu borbe za zaštitu životne sredine, ali i pronalaženje balansa između privrednog rasta i razvoja, jer nemoguće je govoriti nemoguće je govoriti da nema problema u procesu zaštite životne sredine, ako mi otvaramo gotovo na nedeljnom nivou fabrike, ako želimo da prirodne resurse naše zemlje i sve to što spada, dakle, i vode, i rude, iskoristimo na najbolji mogući način, garantujući našim građanima bezbednost, garantujući im nivo zdravlja i bezbednosti, dakle, bezbednosti njihovog zdravlja i zaštite njihove okoline koja će biti na najvišem mogućem nivou.Ali govoriti o tome da nas ne očekuje ogromna investicija u zaštitu životne sredine sa ovakvim privrednim rastom nije je ozbiljno, niti je realno i ja mislim da je dobro što i sam predsednik Vučić, a i vi, gospođo ministarka, ne podilazite nikome u vašem radu, koje imate, jer najlakše je reći – zaštitićemo životnu sredinu tako što ništa nećemo raditi. Pa onda najbolje tako. Imaćemo kompletno, stopostotno, čak ni tad nećemo imati stopostotno zaštićenu životnu sredinu, jer naravno ne živimo sami na ovoj teritoriji. Pored nas su i neke druge države koje se isto tako bore za investicije bore za investicije i koje bi jedva dočekale fabrike koje dolaze ovde kod nas, kako iz Kine, iz Amerike, Ruske Federacije, Evropske unije, Nemačke, Francuske, šta god hoćete ili želite.Na nama je, kao jednoj ozbiljnoj vladajućoj većini ovde u parlamentu i vama u Vladi Republike Srbije, samo da nađemo da nađemo taj balans, da nađemo optimum između toga da taj novac koji zaradimo i koji država prihoduje od plaćanja poreza, novih investicija, tržišta novih koja imamo, novih radnih mesta, uskladimo i usmerimo u zaštitu životne sredine. Pokazali smo, i predsednik Vučić je to definitivno pokazao, da to ume, da može, da jedna strateška politika unapred koja se planira narednih 20 ili 30 godina može da bude uspešna, i to smo pokazali i po pitanju kapitalnih investicija. Ja ću vas podsetiti, vi ste bili narodni poslanik i 2012. i 2013. godine, i mi smo zajedno prolazili taj period kada smo ovde izglasavali rebalans budžeta i budžet 2012. godine i bili ste svedok tome u kakvom je država ekonomskom kolapsu bila. Bili ste svedok tome koliko je bilo iskorišćeno novca za kapitalne investicije, apsolutno gotovo ništa, a sada iskorišćavamo sve što imamo u budžetu Republike Srbije da usmerimo u kapitalne investicije.U tom smislu, ne govorim samo o ovoj tvrdoj infrastrukturi i svemu onome što smo uradili po pitanju izgradnje auto-puteva, železnica, gasovoda, nego i o toj mekoj infrastrukturi, u koju spada i proces i jasna strategija zaštite životne sredine i sve ono što je potrebno da se uradi, izgradi. Ali posebno važno u narednih nekoliko godina je da se građanima Republike Srbije kaže prava istina i koliko je značajno, u stvari, da se na neki način borimo i protiv tih lažnih vesti i dezinformacija koje govore o tome da će SNS, Aleksandar Vučić ili bilo koje ministarstvo da zagade ovu zemlju ili deo te zemlje. Onda sprovode referendume, kao što se to dogodilo kod Loznice vezano za „Rio Tinto“, u kojima je 95% anketiranih ljudi koji ne žive na području Loznice i tog regiona u kojem se nalaze Loznica, Šabac i ti gradovi i ta mesta u Republici Srbiji.Dakle, radi se o jednoj jeftinoj, prizemnoj i zlonamernoj manipulaciji nekih ljudi koji su pomislili, jer su videli, što bi rekao naš narod – videla žaba da se konj potkiva, pa bi i ona, videli oni da su „zeleni“ u Saveznoj Republici Nemačkoj u rastu, videli oni da su ponovo prešli cenzus u Austriji i sada bi oni da da prave političku priču i političku platformu tobože na tome da Vučić i SNS zagađuju Srbiju, da dovode zle investitore, a oni su tobože vlasni i oni žele da zaštite ovu zemlju od zagađenja i vazduha i same životne sredine.Međutim, ono što je tu suštinski važno napomenuti je da preko 60% građana Republike Srbije jasno i nedvosmisleno podržava politiku Aleksandra Vučić, podržava i ono što vi radite u svom resoru, dakle u Ministarstvu koje vodite.Želim da ponovim, nije vam ni malo lako, vi ne možete rezultat da napravite za mesec dana ili za tri meseca, ne možete ni za godinu dana, i tu treba biti otvoren i iskren. otvoren i iskren. Vaš rezultat će se videti tek za dve, tri ili četiri godine. Ja u taj rezultat i mi ovde u Srpskoj naprednoj stranci apsolutno ne sumnjamo i možemo samo da budemo jako velika i dobra i svaka podrška da se sve ono što se tiče zaštite životne sredine, zaštita zdravlja i bezbednosti naših građana ispuni onako kako je definisano planom vašeg Ministarstva i planom koji je definisala Vlada Republike Srbije za naredni period. Na kraju krajeva, to će nam pomoći i u brzini i u dinamici naših evropskih integracija.Mogu da poručim građanima Republike Srbije da smo mi u 95% svega onoga što se nalazi u klasterima o kojima treba da se pregovara ili pregovarano ispunili uslove da budemo punopravni deo i članica EU.Naravno, u tom nas sprečavaju drugi geopolitički interesi, geopolitički uticaji, kojima treba da se odupremo, sa kojima moramo da se borimo, ali moramo da se borimo tako kako se Aleksandar Vučić borio danas pre nekoliko dana, danas u Pančevu, pre nekoliko dana u Valjevu sa novom fabrikom, sa novim tehnologijama pokazujući da Srbija nije zemlja jeftine radne snage, da je Srbija zemlja u kojoj rade inženjeri, da su Srbiji potrebni visokokvalifikovani i visokoobrazovani kadrovi, da Srbija više nije država u kojoj se događa i dešava odliv mozgova i mladih i najboljih i najkvalitetnijih i visokoobrazovanih kadrova, nego je to država koja njih privlači.Tek ćemo da budemo, jer sve ono što je započeto 2014. godine, svoj rezultat i svoj, kako da kažem, svoju konačnu sliku će imati tek za nekoliko godina i kad izgradimo „Beograd na vodi“, i kada izgradimo mrežu autoputeva, i železnicu, i sve ono što nam je potrebno da budemo definitivno

Srbija je uključena u sve moguće ekonomske integracije koje postoje u Evropi. To sam malopre pomenuo, ali smo uključeni u političke integracije.Dobro je što je predsednik Vučić radi na unapređenju saradnje sa višegradskom grupom. Mislim da je jedan od vitalnih interesa Srbije da u bliskoj budućnosti postane deo višegradske grupe. Dobro je što idemo u evropske integracije i što ne odstupamo od tog strateškog cilja.Siguran sam da ćemo ići i biti deo inicijative tri mora. Nikoga ne ugrožavamo, radimo za svoje građane, radimo za svoj narod i to Aleksandar Vučić nema problem da kaže, ni u Vašingtonu, ni u Moskvi, ni u Pekingu, ni u Briselu, ni u bilo kom drugom gradu i centru Evrope i sveta.Na kraju samo da kažem što se tiče energetike sa kojom vi, i sa Ministarstvom sa kojim vi imate i odlučnu koordinaciju i treba bez vašeg koordinacije nema rezultata u ovoj oblasti. Ono što je dobro što se kod nas smenjuju delegacije koje dolaze kod našeg predsednika da bi pokušali da investiraju ovde.Pre neki dan smo imali interesantan jedan termin pomoćnika zamenika državnog sekretara američkog zaduženog za energetsku diplomatiju. Vrlo jedan interesantan termin koji govori o zainteresovanosti američke strane, pored ruske, kineske i evropske strane da investira ovde.Ono što je dobro je to što u interesu naših građana i našeg naroda. I ja sam siguran da ćete i vi imati dalju beskompromisnu podršku i samog predsednika i nas ovde kao većine u parlamentu u tome da razvijamo našu privredu, da radimo na otvaranju novih radnih mesta, novih fabrika, ali i da vodimo što smo pokazali tokom ove pandemije, da imamo mogućnost, znanja, ljudskog kapaciteta da se izborimo sa svakim izazovom.Naravno, smatram da smo u tome najbolji u Evropi zbog toga što imamo lidera. Danas vidim da ga kritikuju neki tabloidi, neki tajkunski mediji, tobože zašto je on pozvao, odakle njemu pravo da pozove ministra finansija da razgovara o tome da se u neki put u Srbiji uloži, da li ima prostora da država investira devet miliona evra.Pa,

vrati?Predsednik Aleksandar Vučić dvadeset i četiri sata, sedam dana u nedelji, 365 dana u godini radi za ovu državu, radi za ovaj narod i mi ćemo, naravno, kao Srpska napredna stranka biti i ostati na tom putu i snažno podržavati takvu politiku.Hvala.

imali smo zaista priliku da čujemo od mojih uvaženih kolega i koleginica brojne primere svega onoga što je urađeno u Srbiju zahvaljujući politici predsednika Aleksandra Vučića, ne samo po pitanju ekonomije, već i kada je u pitanju ekologija, kada je u pitanju podizanje životnog standarda.Ono o čemu danas govorimo jeste i rešavanje jednog velikog problema u Kragujevcu, kada je u pitanju njihova gradska toplana koja je svakako jedan od velikih problema kada govorimo o zagađivanju vazduha, tako da ovim zajmom koji je pred nama rešiće se problem u dugoročnom smislu tako što će umesto fosilnih goriva toplana koristiti goriva, odnosno energente kojima će se zaštiti životna sredina.Nije sredina.Nije samo u pitanju toplana u Kragujevcu i samo rešavanje zaštite životne sredine. Vi rešavanjem ovog problema omogućavate i stvarate povoljnije uslove za dalje investicije u Kragujevcu za podizanje životnog standarda i kvaliteta samih građana da još veći broj ljudi, odnosno stanovnika u Kragujevcu se odluči da se priključi na njihov centralni sistem grejanja i da na taj način, opet kažem i sa ekonomske strane, unaprede svoj život.Sa druge strane, pričali smo i unazad dosta i o procesu gasifikacije koji svakako doprinosi rešavanju problema zagađivanja životne sredine i upravo ono o čemu je kolega Arsić pričao, svakako jeste jedan od problema u prošlosti, taj veliki broj individualnih ložišta koje imamo.Svakako sa ovim rezultatima koji su iza nas zahvaljujući predsedniku Vučiću i podizanju standarda da danas razgovaramo i o podizanju minimalca koji će biti 300 evra, za razliku od 159 evra, koliko je iznosio u vreme bivšeg žutog tajkunskog režima, stvoriće se uslovi da ljudi i taj problem mogu da reše i zajedničkim naporima dalje podižemo kvalitet naše životne sredine.Ovde

mi održavamo i štitimo našu životnu sredinu, jer održivi razvoj podrazumeva da ono što uzmemo od životne sredine trebamo da vratimo zarad buduće generacije.Samo na taj način možemo ostvariti i stabilne i visoke stope rasta BDP, a koliko

stopa rasta.U narednom periodu možemo da očekujemo samo još veću stopu zahvaljujući investicijama koje imamo u Srbiji, eto i danas smo imali prilike da vidimo i veliku investiciju u Pančevu koju je predsednik obišao, koja je dokaz da mi polako sa ekonomije koja je radno intenzivno bazirana, prelazimo na ekonomiju baziranu na znanju gde ulažemo u znanje i to znanje na najbolji način implementiramo u našoj ekonomiji kako bismo povećali tu dodatu vrednost koja će omogućiti da na međunarodnim tržištima još uspešnije nastupamo.Tako da, i ovi sporazumi o kojima pričamo danas kada su u pitanju i EFTA i Sporazum iz poljoprivrede, omogući će upravo to da na međunarodnim tržištima naša roba bude roba bude konkurentnija, da možemo lakše da izvozimo, da na taj način možemo da povećamo naš BDP, i svakako, da uz pomoć i podršku koja Vlada Republike Srbije daje našim privrednicima stimulišemo dalji razvoj, nove investicije u njihove proizvodne pogone i da na taj način dalje radimo na brendiranju samih naših proizvoda. Sami smo svesni da smo jako bogata zemlja i sirovinama i resursima i da i te kako imamo šta da ponudimo kad je u pitanju inostranstvo.Kada govorimo o zaštiti životne sredine, svakako volim da se uvek osvrnem na svoj rodni Kruševac. Imali ste i vi prilike, uvažena ministarka, da posetite Kruševac povodom 650 godina od osnivanja, koje je bilo na Vidovdan. Bili ste prisutni na prezentaciji projekta „Regionalna deponija u Srnju“. To nije ništa sa nekog aspekta ekonomske logike novo, to je nešto što su i predsednici planirali, ali, eto, došao je, nažalost, period žute tajkunske vlasti, koja nije bila sposobna ni ono što su prethodnici zacrtali, da realizuju, već su nas vratili veliki broj koraka unazad.Zahvaljujući konsolidaciji, zahvaljujući reformama, mi danas imamo taj zamajac da ovaj važan projekat, kada je u pitanju Rasinski okrug, možemo da realizujemo, svakako i sa aspekta svoje tazbine sam zahvalan na rešavanju deponije u Prijepolju, koje je bila i te kako gorući problem. Verujte, predivan kraj Srbije sa velikim turističkim potencijalom i jako ružna slika koja je, nažalost, slata dok je ta deponija tamo postojala.Govorimo o daljem unapređenju Kruševca. Evo, spomenuću samo fabriku za prečišćavanja otpadnih voda, pošto je to jedan važan projekat koji ne samo da je u Kruševcu realizovan, već će se realizovati i u drugim gradovima u Srbiji.Opet kažem, neka ideja projekt koji je postojao 90-ih godina, koji, nažalost, žuti tajkunski režim nije ni uzimao u obzir, iako je parcela postojala, sve je postojalo. Uspeli smo to da završimo, tako da danas Kruševac i te kako je značajno doprineo zaštiti životne sredine ne samo u njegovoj okolini, već u čitavom okrugu time što više nemamo ispuštanje fekalnih voda u Zapadnu Moravu i Rasinu, već to ide sve kroz fabriku za prečišćavanje otpadnih voda i prirodi se vraća, kao što sam rekao, ono što smo od nje uzeli. U onakvom stanju kako smo uzeli tako i vraćamo i ostavljamo prirodu i za buduće generacije, da oni mogu uspešno da dalje nastave sa razvojem i da mogu da uživaju u prirodnim lepotama.Uvažene moje kolege su govorile zapravo o onome što su Dragan Đilas i njegovi saradnici u vreme žute vlasti radili po Srbiji. Nažalost, njima ekologija nije bila uopšte važna. Ako govorimo o ekologiji, bila im je važna samo ekologija njihovog džepa, a to je da na što efikasniji i efektniji način mogu da uzmu što više novca od građana i da taj novac iznesu u inostranstvo kako bi svoje potrebe mogli da zadovolje.Lekcije nisu naučili i to možemo jasno da vidimo i po onome što su kolege rekle, da kritikuju predsednika Vučića, zato što se bori za ravnomerni razvoj Srbije i zato što je čovek na terenu sa ljudima, zato što je lider u pravom smislu te reči i rešava probleme.Znači, nije on tu među građanima, kao što je Boris Tadić radio, da se brine o kokoškama, da li su popile dovoljno kokošjeg bensedina, da ide da mazi krave i telad. Apsolutno ga nije bilo briga za građane Republike Srbije da li imaju posao, da li imaju da prehrane svoje porodice. Za razliku od njega, predsednik Vučić ne ide da se slika, ne ide marketinški da obilazi Srbiju, već ide da bi uvideo kakvo je stanje, da vidi kako se rešavaju problemi, da vidi koji su to novi problemi i, ukoliko je to moguće, da se što hitnije reše, tako da ono što smo mi imali prilike da vidimo je potez pravog lidera na delu, a ono što oni pokušavaju to je da ismeju. To je zapravo njihovo lice i ja mislim da je građanima Srbije apsolutno jasno koliko je njima stalo do građana Srbije.Apsolutno im nije stalo do građana Srbije, a to pokazuju ankete koje oni tobož sprovode. Prema nekoj svojoj Đilasovoj statističkoj doktrini gde neimenovana agencija koju on angažuje i to, zamislite, za ove preko fiksnog telefona, samo građane Beograda, je utvrdila da neka opozicija, koju on tak zamišlja, koju je predstavio ispitanicima, ima 39,4 plus 9,2% podrške građana, dok Aleksandar Vučić ima samo 40,8% samo 40,8% podrške.Naravno, s druge strane odmah se kritikuju istraživanja eminentne agencije Ipsos. Zašto? Pa, zato što mu apsolutno ne ide u prilog. Za razliku od njegove neimenovane agencije koja ne sme da stavi ime Dragana Đilasa kao jednog od kandidata ili da ispita mišljenje javnog mnjenja, koliku podršku on kao Dragan Đilas ima, Ipsos je to uradio i oni su došli do zaključka da je to za sada na nekih 4,2%, što realno, videćemo, izbori su ti koji apsolutno govore o tome kakva je podrška, ali on ni na izbore ne sme da izađe, što je apsolutno govori i o svojim potezima koje radi kada su u pitanju razgovori, s obzirom da ne sme da razgovara sa drugim političkim protivnicima traži traži nekakve posrednike, ali ja mislim da ne traži posrednike da bi do dogovora došlo, već, suprotno, da do dogovora ne bi došlo.On se masovno trudi svojim iskustvom koje je kao spin majstor imao dok je bio gradonačelnik Beograda i dok je obavljao raznorazne funkcije kako bi došao do 619 miliona i više evra, koje je izneo iz Srbije, naravno, nadležne institucije će to utvrditi, on nastavlja da spinuje i on pokušava uporno da plasira ovo neko svoje istraživanje, ne govoreći onu osnovu stavku, a to je – koliki je uzorak ispitanika i, naravno, već nameće neke svoje parametre, a to je da njemu odgovara izlaznost od 52%, a po nekim pretpostavkama, ako je manji broj birača, to je 61%, što njemu ide apsolutno u prilog i na osnovu toga on je veću u svojoj glavi proglasio pobedu.Dragan Đilas živi u filozofiji da jedna laž sto puta ponovljena postaje istina, pa to što on sto puta u svojoj glavi ponavlja ovu laž i pokušava… To što je sebe uspeo da ubedi ne znači da će građani Republike Srbije ubediti zato što građani Republike Srbije i građani Beograda odlično pamte vreme dok je on upravljao gradom Beogradom u vreme dok je DS, kojoj je on pripadao, koju je on uništio, a kojoj je on sad najveći poverilac, odnosno možemo slobodno da kažemo da je on taj koji gospodari sudbinom Demokratske stanke.Šta su oni radili ne samo u Beogradu, već i po drugim gradovima? Konkretno, kada pričamo za Kruševac, najveća kritika koju ima jeste rekonstrukcija centa grada gde se oni u svojim saopštenjima tobož mnogo brinu za interese građana Kruševca, pa postavljaju pitanje zašto nema zelenila, zašto nema drveća, zašto je, ne znam, urađena ta rekonstrukcija grada koja, po njihovom shvatanju, apsolutno nije ni trebalo da se radi.U njihovo vreme su probali da urade rekonstrukciju samo jednog dela platoa. Ni to nisu uspeli da urade, niti su učinili prostor funkcionalnim, a kroz par godina smo već videli koliko su njihove investicije dugotrajne i dugoročne.Za razliku od njihovog perioda, mi danas vidimo da Kruševac i te kako napreduje i da rekonstrukcija koja je urađena je zaista odlična i po oceni samih građana, koji svoje slobodno vreme, posebno u večernjima satima u ovim toplim danima provode u centru grada sa svojim porodicama, vidimo da Kruševac zaista, za razliku od perioda sivila, živi, da ima puno mladih ljudi koji tu dolaze i, zahvaljujući poljoprivrednom fakultetu, koji Srpska napredna stranka, predvođena Aleksandrom Vučićem, i otvorila, što je prvi državni fakultet u Kruševcu. Nažalost, Kruševac nije imao državni fakultet sa sedištem u tom gradu i bio je jedini grad u slivu Zapadne Morave koji je bio izuzet od toga da postane akademski centar. On je danas i te kako uspešni akademski centar.Ako oni misle da će ovakvim spinovima, lažima da nekoga prevare, varaju se, zato što su građani Srbije i te kako dobro informisani, a njima ne treba ništa posebno niti Tviter, niti društvene mreže, samo je dovoljno da izađu na ulice, da vide šta je sve urađeno po Srbiji i koliko se zaista sredstava i resursa ulaže kako bi Srbija mogla da napreduje.Kada govorimo samo o ovom zajmu, i time bih završio svoj govor danas, ja apsolutno ne očekujem da će Đilasovi mediji govoriti kako je u Srbiji učinjen značajan korak i u pravcu ekologije i zaštite životne sredine. Njihov naslov će verovatno biti - eto još jedno zaduženje. Oni sve što se radi u ovoj zemlji, sve investicije koje su tu, pa i Moravski koridor koji se gradi, koji će sledeće godine ta deonica od Kruševca do Pojata biti puštena, za dve godine biti u kompletnoj dužini završena, ne gledaju kao investiciju koja će doneti i nova radna mesta, koja će omogućiti da Srbija dalje napreduje i turistički, već sve gledaju kao jedan vid zaduživanja.A da li znate zašto? Zato što rade autoprojekciju, zato što sve dok su oni radili dok su bili na vlasti je bilo samo u sopstvenom interesu, punjenje sopstvenog džepa i oni su bili ti koji su građane Srbije, nažalost, zadužili nepovoljnim kreditima od 6%, 7%, 8%, pa i 9%, koji su unizili kreditni rejting Srbije i onemogućili da ona napreduje.Za razliku od njihovog perioda, mi danas i te kako možemo da uzmemo povoljne zajmove, iako građani Srbije apsolutno, za razliku od njihovog perioda, danas se transparentno radi i mogu da pogledaju same ove materijale i videće da po sporazumu mi smo ti koji utvrđujemo na tržištu da li je kamatna stopa povoljnija kao varijabilna ili fiksna i imamo apsolutno mogućnost da se odlučimo za ono što je povoljnije za interes naše ekonomije, ekonomije, a i radimo uspešno na podizanje našeg kreditnog rejtinga i proširivanju tog spektra načina na koji možemo doći do sredstava kako bismo važne investicije, koje zahtevaju duži vremenski period za realizaciju njihovog povraćaja, uspeli da realizujemo. Zašto? Pa, zato što svaka od tih investicija sa sobom povlači još dodatne koristi koju će građani Srbije i njihove porodice i te kako imate.Ovo o čemu smo danas razgovarali i o čemu su kolege diskutovale je način na koji se unapređuje Srbije, način na koji mi sprovodimo politiku održivog razvoja ove zemlje, ali ne samo na rečima, veći i na delima.Hvala. **Marija Jevđić** Zahvaljujem.Reč ima Velibor Stanojlović.Pre nego što vam dam reč, samo jedno obaveštenje. Ostalo je još 19 minuta i 20 sekundi vašoj poslaničkoj grupi.Izvolite. Uvažena predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, uvažena ministarsko sa saradnicom, danas na dnevnom redu imamo i dva sporazuma sa državama EFTA, to su Švajcarska i Island, koje su potpisale sporazum sa Republikom Srbijom. Ovi sporazumi znače slobodnu trgovinu poljoprivrednih proizvoda između ove dve države i naše zemlje.Na ovaj način se jasno pokazuje da Srbija otvara nova tržišta svakoga dana i širi saradnju. Ovo je još jedan način da gradi i saradnju u bilateralnim odnosima i u svakom drugom pogledu. Poljoprivreda Srbije se razvija i to je ono što je najvažnije.Na prošloj sednici smo usvojili jedan jako važan Zakon o regulisanju tržišta poljoprivrednih proizvoda, koji je prosto bio neophodan za dalji napredak naših poljoprivrednih proizvođača i njihove stabilnosti, koji takođe utiče na međunarodnu saradnju, jer se njime usaglašavaju propisi i standardizacija proizvoda.U

sporazumi su samo još jedan pokazatelj koliko želimo da se dalje razvijamo, koliko želimo da imamo snažnog seljaka, da modernizujemo, opremimo i olakšamo obavljanje svojih poslova, kroz konkurse, subvencije koje država daje svake godine.Mi smo imali jedan period kašnjenja sa isplatama subvencija, ali moram da istaknem, jer sam ja više puta govorio ivna odborima o tome da su skoro svi zahtevi obrađeni i isplaćeni, osim onih koji su podneti u ovoj godini i koji su još uvek u toku.Još jedna jako bitna vest je da je od pre nekoliko dana stupio na snagu Sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Evroazijske ekonomske unije. Time je otvoreno tržište od 180 miliona ljudi, što je od oko 90% robe sa domaćim poreklom, koje je Srbija potpisala ugovorom 25. oktobra 2019. godine u Moskvi sa Rusijom, Kazahstanom, Belorusijom, Jermenijom i Kirgistanom.Sada, kada sagledamo situaciju, građani imaju jasnu sliku, da vide kolika je borba ove vlasti, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, za svaki segment našeg društva i za svakog građanina naše zemlje.Koliko je bila teška borba da se ekonomija ojača i da stane na zdrave i čvrste osnove i da danas sa ponosom možemo da kažemo da je Srbija jedno veliko gradilište koje prikazuje sliku napretka.Onda,

i koji sprovode agresivnu stranu kampanju i koji bi silom i linčom da se vrate na vlast i ponovo sprovode svoju katanac politiku.Baš zato građani znaju kakva je to skupina ljudi i baš zato građani daju ovoliku podršku i politici koju on vodi i zato ga, što ga više napadaju, on Srbiju snažnije vodi napred.Što se tiče Zakona o vodi i Zakona o zaštiti prirode, ja želim vama, gospođo ministarka, da poželim još više sreće i borbe u narednom periodu i nadam se da ćemo na ovaj način poboljšati kvalitet života svih naših građana Republike Srbije.Ovo je možda jedan od zadnjih momenata i dolazimo u situaciju kada više nema čekanja u onome svemu što nas očekuje u narednom periodu, a to je da životna sredina mora da se unapredi, kao što je i sve do sada, da se bavimo svim ostalim stvarima koji nam pokazuju na način koji je borba dovela i do povećanje plata i svih ostalih segmenata u našem životu.Ja ću u danu za glasanje, svakako, glasati za ove sporazume i podržati sve ove zakone koji se tiču kvalitetnijeg i boljeg života svih naših građana. Hvala.

poštovana ministarko Vujović, sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, pošto su koleginice i kolege narodni poslanici skoro iscrpeli dnevni red, ja ću ipak nekoliko rečenica da kažem, iako sam u sklopu ove teme pripremio da Draganu Đilasu postavim jedan broj pitanja. Od njih ću odustati, samo ću deo večeras da ga upitam, jer kaže prošli put nije razumeo neka pitanja.Dakle, ovde su danas veoma važni sporazumi, gospođo ministarko, za unapređivanje i zaštitu životne sredine, pogotovo kada je u pitanju projekat modernizacije daljinskog grejanja grada Kragujevca, koji ima sa jedne strane za cilj smanjenje goriva i sa druge strane, smanjenje zagađenja vazduha. To je izuzetno važno.S tim u vezi, ja ću pred kraj svog govora citirati danas i šefa narodnjaka u Evropskom parlamentu, vezano baš za Srbiju, da građani Republike Srbije vide kako Srbija ima, pogotovo predsednik Srbije Aleksandar Vučić, viziju kada je u pitanju i zaštita životne sredine i industrijalizacija naše zemlje.Kragujevac je, kao što ste i vi rekli, prvi grad koji ide u realizaciju ovakvog projekta. Ovi ostali sporazumi nemaju direktnu finansijsku podršku, ali će omogućiti veću trgovinsku razmenu

nije imala sluha za to.Pošto ja ne volim da pričam napamet, dozvolite da ipak iznesem dokaze i konkretne podatke.Njihov ministar je bio, kako znate, dr Oliver Dulić. Samo da podsetim građane Republike Srbije da je dr Dulić platio 25.000 evra za sajt „Očistimo Srbiju“.

DRI.Vidite, isti ministar Dulić platio je za promociju, verovali ili ne, akcije „Očistimo Srbiju“, dakle, za promociju te akcije, 475.790 evra.Da li možete, poštovani građani, sada videti šta je bivša vlast radila prilikom zaštite i unapređivanja čovekove okoline? I gle čuda, tačno znam da ćete pogoditi, poštovani građani, ko ga je podržao? Gradonačelnik Dragan Đilas i branio ga i ove pare.Ja ga pitam večeras, gospodine Đilas, a za Evropu Đilaš, da li su tačni ovi podaci? Dabome da jesu.Kad sam već kod Dragana Đilasa, postaviću mu samo nekoliko pitanja večeras, a ostala pitanja će slediti na drugim sednicama. Evo, neka građanima Republike odgovori. Da li je tačno, gospodine Đilas, samo da podsetim, jer ima ko da pamti u ovom parlamentu, da ste za u jeku pandemije, za vreme karantina pozvali naše penzionere da slobodno šetaju i da im virus Kovid-19 ne može ništa da da učini i napadali ljude koji su štitili zdravlje, počevši od lekara, Kriznog štaba, na čelu sa dr Konom, a naše lekare, naše medicinske sestre, a posebno predsednika Aleksandra Vučića? Ako imate bar malo morala, izađite, bre, na TV pod vašom kontrolom i recite da li je ovo istina ili ne.Drugo pitanje – da li je tačno, gospodine Đilas, da ste vi jedan deo opozicionih stranaka predvodili u bojkotu, zapravo, i time ih isključili iz političkog života života i stavili ih pod svoju kontrolu, pogotovo Dragana Lutovca, u narodu zvani zalutovac. Zašto zalutovac? Jer je u politiku zalutao i evo, kontroliše ga, to kažu njihovi iz DS. Recite da li je tačno ili da li je tačno, gospodine Đilas, da je vaša službenica Biljana Lukić htela na pešačkom prelazu da pregazi novinara Predraga Sarapu, ali je odustala da ne bi, citiram, isprljala auto? Završen citat. To je bilo maja gospodnje 2021. godine. Tako ste pokazali svoj odnos prema novinarima. Nažalost, nevladine organizacije nisu reagovale.Da li je tačno, gospodine Đilas, da ste vi 18.7.2019. godine izjavili na TV pod vašom kontrolom: „Srbija „Srbija je zemlja u kojoj nema ni slobode, ni demokratije, u kojoj su narušene moralne vrednosti“? Zamislite šta on govori svojoj zemlji? Pa, o kojoj vi demokratiji govorite? O kojoj slobodi, gospodine Đilas, sa 619 miliona evra,

li je tačno, gospodine Đilas, da ste 18.7.2019. godine na TV pod vašom kontrolom sramno izjavili: „Ne sumnjate da bi Aleksandar Vučić uveo Srbiju u rat sada samo kada bi imao s kim da ratuje“? Da li ste Da li ste svesni koliko optužujete institucije Republike, državne, sistema, a pogotovo predsednika Aleksandra Vučića? U momentu kada Aleksandar Vučić sprovodi politiku mira ne samo u okruženju, nego i u Evropi i šire. To ne kažem sam ja, to kažu evropski zvaničnici.Da li imate malo stida sada posle te izjave nakon godinu dana? Da li imate obraza? Naravno da nemate jer vam je deblji nego moj đon. Nemate obraza da se zastidite.Idemo dalje. Da li je tačno, gospodine Đilas, da je pokojna Verica Barać raskrinkala načine na koje ste vi, gospodine Đilas, kao gradonačelnik Beograda sticali bogatstvo nameštanjem državnih tendera? Bogatstvo za svoje privatne firme i za svoje kolege?Da li je tačno da je Verica Barać govorila da vi, gospodine Đilas, imate svoje privatne firme kao gradonačelnik Beograda i da ste stalno poslovali sa budžetom, ne samo lokalnih zajednica, nego i Republike i tako prali ogroman novac građana Republike Srbije, a pre stupanja u politiku bili ste običan gologuzan?

da ste vi vršili kontrolu medija u Srbiji u to vreme time što ste kupovali minute, plaćali avansno i tako uticali na medije, te da ste vršili kontrolu dnevnih novina, kupovali prostor u medijima i cenzuru novina? Da li je tačno ili ne? To ne kažem ja, to pokojna Verica Barać kaže.

dozvolite da kažem vezano za zaštitu i unapređenje čovekove okoline još nekoliko nevladine organizacije se napada Republika Srbija, kroz udruženja za zaštitu i unapređenje životne sredine. To ne kažem ja, to kaže šef narodnjaka u Evropskom parlamentu, jer nam preti opasnost da ne aktiviziramo modernizaciju Republike Srbije, ne samo Srbije nego Evrope.Citiraću ga, ne volim napamet da pričam. Šef narodnjaka u Evropskom parlamentu Manfred Veber, inače blizak saradnik Angele Merkel, jedan od najboljih saradnika, obratio se javnosti istim rečima, verovali ili ne, kao i naš predsednik Aleksandar Vučić, Vučić, poštovani građani, vama. Ja ću sad citat tačno reći, a vi prosudite da li je tačno. Kaže Veber: „Brinemo o ekologiji, ali moramo sprečiti puzajuću deindustrijalizaciju opasnu po ekonomski poredak u slučaju velikog zaokreta prema politici koju provode pojedini tzv. zeleni pokreti“.Je li li istina da je ovo predsednik Aleksandar Vučić zadnjih 15 dana, ima, čini mi se, 10-15 dana obraćajući se građanima Republike izgovorio ove reči? Dabome da jeste. Zašto vam to govorim? Govorim zbog toga da vidite koliko naš predsednik ima viziju, ne samo Republike Srbije, nego i evropsku viziju i kolika nam se opasnost krije od deindustrijalizacije pod vođstvom ovih pokreta koji imaju za cilj samo da zaustave investicije u našoj zemlji.Gde se god pojavi fabrika, evo ih, protiv su. Da sad ne nabrajam, imam 20 takvih slučajeva gde su se oni pojavili, je li, da mi zaista vodimo računa o zaštiti i unapređenju životne sredine o kojima su koleginice govorile. Hvala vam, gospođo ministarko, što ste učinili sve ovo za vrlo kratko vreme, vidljivo građanima Republike Srbije.Pošto Srbije.Pošto se primiče kraj, dozvolite na kraju da kažem da dok naš predsednik Republike Aleksandar Vučić svakodnevno, kako vidite, poštovani građani Republike Srbije, vraća međunarodni ugled naše zemlje širom sveta, sprovodeći politiku mira, a ne rata, kao što laže Dragan Đilas, politiku bezbednosti, politiku solidarnosti širom Evrope i sveta, politiku zdravlja ne samo naših građana za razliku od Đilasa, nego i zdravlja u regionu i šire, politiku ubrzane modernizacije Republike Srbije, politiku kompromisa i trajnog i održivog rešenja za našu srpsku pokrajinu,

blateći Republiku Srbiju, institucije Republike Srbije, posebno predsednika Aleksandra Vučića, dok on svakodnevno izgara u modernizaciji, jer je on motor modernizacije Republike Srbije. Hvala lepo.

ja se poslednjih godinu i po dana bavim jednim poslom koji je veoma vezan za ekologiju. Idem sa jednom mojom ekipom širom Srbije, a i i van granica Srbije i poklanjamo knjige pojedincima, bibliotekama, školama, građanima, svima onima koji hoće malo da pročitaju nešto, da osveže ovaj naš prostor i svoje znanje i da svojim znanjem doprinesu razvoju Srbije, a i zaštiti životne okoline.Nedavno sam bio u selu Gornje Gare, to je opština Crna Trava. Veoma čestiti, mudri ljudi koji odlikuje poštenje, snaga i bistrina. Priđe meni jedan od njih i kaže – dobro, bre, poslaniče, kad će već jedanput da prođe ta demokratija, pa da opet živimo kao sav normalan svet. Šta čovek da mu kaže? Ja počnem da objašnjavam kako je sve to normalno, kako će biti ovako, kako onako, a on mi kaže – nemoj mnogo da gledaš u tuđe dvorište, to važi i za tebe i za sve tvoje kolege, gledajte i sačuvajte Srbiju, ovi koji su dalje od Srbije, koji vas ubeđuju da ćete ući u EU, nekoliko puta do sada su nam u istoriji pravili probleme zato u se i u svoje kljuse.Ja mislim da samo mudrom, pametnom, staloženom politikom možemo da savladamo sve ove probleme pred kojima se danas nalazi Srbija, a jedan od problema jeste i ovaj o kome pričamo ovih dana – zaštita životne sredine.Neće Srbija uspeti da reši te globalne probleme, neće ona biti ta koja će da reši otopljenje leda, ni povećanje tih temperatura, ali jednu stvar, gospođo ministar,

Naišao sam na deset maski bačenih, pikavce i ta čuda, a kada krenete putevima van Beograda ili po Beogradu sa strane bačen otpad, bačeno đubre i toga ima bezbroj. Zato vas molim, vi ste mlada žena, devojka, intelektualac, što ste na višem nivou veća vam je odgovornost. Koliko znam, vi ste i akademik i ja ću da učinim jedan mali gest sada da vam poklonim jednu knjigu koja se zove „Zaštita životne sredine Republike Srbije“, a vi pokušajte u njoj da nađete nešto novo što će vam pomoći u vašem poslu. Hvala lepo. Zahvaljujem.Pošto smo iskoristili vreme predviđeno za poslaničke grupe, a pre zaključivanja zajedničkog jedinstvenog pretresa pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika?Za

ovom lepom poklonu. Svakako da ću proučiti ovu knjigu.Pre svega hvala vam, narodni poslanici i poslanice, što ste danas izuzetno učestvovali u raspravi kada govorimo o ratifikaciji ugovora vezano za sistem daljinskog grejanja u gradu Kragujevcu i što je svako od vas uvideo značaj i važnost ovog projekta, mogu reći i najvećeg projekta u ovoj godini kada govorimo o zaštiti životne sredine i tom resoru.Poslednjih dana možemo puno toga da čujemo u javnosti kako je nemoguća situacija u gradu Kragujevcu, kako leti pepeo kroz čitav grad, kako građani ne mogu da normalno žive. Drago mi je što se o tome puno piše. Naravno da mi nije drago što je takva situacija, ali piše se u onom trenutku kada je ministarstvo najavilo da će rešiti problem aero-zagađenja u Kragujevcu. To sam i rekla još početkom godine, da imamo da imamo intenzivne pregovore sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, dve kreditne linije. Od toga je jedna usmerena ka smanjenju zagađenja vazduha, a to je upravo danas ovo o čemu raspravljamo. Sve o čemu se govori je svakako tačno, ali je mnogo važnije što smo mi nakon 50 godina takve situacije upravo sada na korak do rešenja ovog velikog problema za Kragujevčane.Naravno da Kragujevac nije jedini grad u kome imamo sličnih problema, ali iz toga ministarstvo i putem konkursa zameniće mnoge gradske kotlarnice, kotlarnice kod pravnih i fizičkih lica.Mi smo danas čuli ovde mnoge sugestije u kojim gradovi sve to treba uraditi. Moram još jednom da vam ponovim da smo u borbi sa aero-zagađenjem, odnosno za borbu sa aero-zagađenjem izdvojili 400 miliona dinara početkom godine i da se preko 50 jedinica lokalne samouprave javilo na konkurs i osvojilo sredstva, što za zamenu kotlarnica, što za pošumljavanje.Mi smo danas čuli da je neophodno to uradi u Novom Pazaru. Da, sredstva su otišla u Novi Pazar i ako se ne varam u centru grada u sportskoj hali će upravo i biti zamenjen stari i dotrajao kotao i značajno će se poboljšati kvalitet vazduha u centru grada. Takođe i pošumljavanje. Takođe i u Kruševcu, u Kragujevcu, u Priboju, u Prijepolju, Prijepolju, Užicu. To su sve gradovi u kojima će se značajno promeniti stvari na bolje kada govorimo o aero-zagađenju.Ponovo sam rekla Kragujevac jer moram da kažem da je Kragujevac osvojio sredstva i za zamenu kotlova u individualnim domaćinstvima. Dakle, to je ono što je izuzetno važno. Takođe i u Kraljevu. Mi smo sada svi tu ta pratimo realizaciju tih projekata i uslovi da do sledeće grejne sezone svi ti kotlovi budu zamenjeni, a lokacije pošumljene i ozelenjene. Svakako da će to tako i biti.Pre svega, dragi građani Srbije, hvala vam na vašim inicijativama i hvala vam na tome što nam pišete, što komunicirate sa vašim predsednicima opština i gradonačelnicima i što smo mi u mogućnosti da izađemo u susret svim vašim potrebama koje se tiču životne sredine. Dakle, naravno, ne odjednom i ne u danu, ali da ih kandidujemo kao buduće projekte koji će značajno olakšati život građana Srbije.Još jednom moram da istaknem da je za grad Kragujevac ovo rešenje višedecenijskog problema. Dakle i dotrajali kotlovi nakon 50 godina će biti kompletno zamenjeni. Kada zamenimo kotlove na ekološki prihvatljiviji energent više se i neće stvarati pepeo. Kotlovi će biti zamenjeni do kraja godine, nakon toga ide probni rad, a paralelno sa tim sve ovo se radi intenzivno na drugoj fazi projekta koji je i mnogo važniji po obimu i količini sredstava koja će biti odvojena, a to je kompletno zatvaranje deponije pepela. Dakle, trenutno se radi na studiji šta uraditi sa tim pepelištem i za šta ga je najbolje iskoristiti, kako bi i poštovali principe cirkularne ekonomije. Mi se nadamo i biće u prvom kvartalu 2022. godine raspisan tender za radove za zatvaranje deponije pepela. ovo je velika stvar za Kragujevčane i svi vi koji dolazite iz Kragujevca i koji boravite tamo znate kakav je problem sa aero-zagađenjem.Takođe veliki problem u gradu Valjevu sa aero-zagađenjem će biti rešen do kraja ove godine jer se menja isto kompletno gradski kotao u Kosjeriću i u mnogim drugim gradovima, kao što sam malopre i nabrojala.Kada čišćenju Srbije, mi nećemo čistiti Srbiju onako kako su to radili Dulić i Đilas u Beogradu i nećemo čistiti budžete na taj način, nego ćemo biti mnogo odgovorniji, kao što mislim da to i pokazujemo prethodnih meseci.Naravno meseci.Naravno da sam ja razumela moju funkciju na najodgovorniji mogući način i dužnost koju obavljam i moj tim i ja radimo svakodnevno i trudimo se da napravimo

govorimo o čišćenju Srbije, mi ćemo čistiti deponije i otpad. To je ono o čemu sam pričala i juče i svaki prethodni put kada sam boravila ovde u Skupštini. Čistićemo deponije uz autoputeve. Čistićemo deponije na obalama reka. To nam je izuzetno važno. Saniraćemo zemljište koje jer erozivno u slivovima reka. Saniraćemo i klizišta i to je sve ono što će raditi opštine u narednom periodu, što su svakako se obavezale ugovorom da će sve te projekte završiti do kraja godine.Prve rezultate ćemo videti krajem ove godine. Naravno da to nije dovoljno, da moj tim i ja moramo da radimo i brže i vrednije i da se trudimo da osluškujemo svakodnevno potrebe, ali nadam se uz pomoć i svih vas i pre svega građana Srbije, koji su nam i saveznici u ovoj borbi, jer svakako ne bi mogli sami da rešavamo sve te probleme i ne bi mogli bez njihovih kritika i saveta i sugestija, ja mislim da ćemo puno stvari i uraditi.Najvažnije je da imamo mogućnost, kao što imamo mogućnosti za ovaj ugovor o zajmu koji ćemo, nadam se, danas usvojiti, odnosno vi ćete glasati za njega, isto tako imamo i kreditnu liniju od Evropske banke za obnovu i razvoj za osam regionalnih centara kada govorimo o upravljanju čvrstim otpadom, regionalnim reciklažni centri. Prvi od njih je Kalenić „Kolubara“, Regionalni centar za 11 opština u prvoj fazi gde ćemo priključiti još i četiri opštine u drugoj fazi koja će biti veoma brzo nakon te prve. Dakle, „Kolubara“ Kalenić za 15 jedinica lokalne samouprave.Pre neki dan smo upravo i prezentovali na Ubu taj veliki projekat na kome se intenzivno radi i očekujem takođe početak radova u prvom kvartalu sledeće godine za najmoderniji i najsavremeniji regionalni centar koji ćemo takođe krenuti da izgrađujemo zahvaljujući kreditu Evropske banke za obnovu i razvoj.Još jednom svima da vam se zahvalim na tome što ste danas puno razgovarali o važnosti zaštite životne sredine i o njenom značaju, a isto tako i što ste prepoznali koliko je napora uloženo i koliko nam je važan projekat zamene kotlova u gradu Kragujevcu i zatvaranje deponije i pepelišta, projekat koji je vredan 18 miliona evra. Nadam se da ćemo uskoro svi zajedno moći da se ponosimo time što budemo videli u Kragujevcu i da ćemo zajedno obići te radove. Hvala vam još jednom.

članu 192. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram jedinstven pretres o Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koju je podnela poslanička grupa &quot;Aleksandar Vučić - Za našu li predstavnik predlagača, narodni poslanik, dr Aleksandar Martinović, želi reč? (Ne)Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa, žele reč? (Ne)Pošto nemamo ni listu govornika, zaključujem jedinstveni pretres o Predlogu odluke i određujem pauzu do 18.10 časova, kada ćemo nastaviti raspravu o pojedinostima na predloženi dnevni red. Zahvaljujem.(Posle